Najlepša hvala. K besedi se je prijavila ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh. Izvolite, beseda je vaša.

in kako uničuje mesto Maribor s tem, da je zaprla Urada za demografijo. Spoštovani poslanec, pozabili ste pa marsikaj drugega omeniti, kaj je ta vlada naredila za mesto Maribor, recimo da se je začela graditi južna obvoznica. Ali, recimo, pozabili ste tudi omeniti, da je zagotovila sredstva za obnovo steze na Poljanah. Predvsem ste pa pozabili omeniti, da je ta vlada odprla prostore Ministrstva za digitalno preobrazbo v Mariboru, in to ob močni podpori mariborskih poslancev. In ko govorimo o tem, kaj so prioritete te vlade, je digitalna preobrazba ena od prioritet te vlade. In s tem, ko odpira prostore ravno pristojnega ministrstva v tem mestu, daje zelo jasen signal, da to mesto izjemno veliko pomeni naši izjemno veliko pomeni naši vladi. Tukaj bi samo še dodala, da to je začetek, že v letošnjem letu načrtujemo začetek izgradnje novega podatkovnega centra, načrtujemo tudi izvedbo mednarodnega svetovnega foruma o etiki v umetni inteligenci in številne druge razvojne projekte v mestu Maribor. In na tak način verjamem, da ko bomo vlagali v razvoj in v razvojne projekte, bomo poskrbeli tudi za pozitiven obrat na področju demografije. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. K besedi se je prijavila ministrica dr. Dominika Švarc Pipan. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani poslanke in poslanci! Replicirati oziroma odzvati bi se želela na izvajanje poslanca Janeza Janše, in sicer glede prekrškovnih postopkov v času epidemije covida-19. Zelo sem vesela, da se je ta tema danes tu odprla, na splošno, da imamo to interpelacijo, ampak v zvezi s to temo, da lahko končno na enem mestu v kamero državljankam in državljanom jasno povemo, kakšen je naš načrt glede odprave krivic zaradi uvedenih prekrškovnih postopkov in izrečenih glob v zvezi s protikoronskimi ukrepi vaše vlade. Namreč, spoštovani poslanec, vaše izvajanje v zvezi s tem je bilo prežeto z manipulacijami, zavajanji, zastraševanji. In pravzaprav tako vi, spoštovani poslanec, oziroma tako vam kot stranki SDS vsaj nečesa prav gotovo ne moremo očitati, ne moremo vam očitati nedoslednosti. Nasprotno, svojo politiko zastraševanja, manipulacij, populizma, laži in zavajanj izvajate brezhibno dosledno. In tak je bil vaš odnos do državljank in državljanov tudi v času, ko ste sprejemali protikoronske ukrepe v času epidemije covida, ko ste vladali z odloki brez zakonske podlage ali pa na podlagi ustavno neskladnih zakonov, kar je v marsikaterem primeru ugotovilo tudi Ustavno sodišče, ugotavljala so pa v številnih zadevah tudi druga redna slovenska sodišča, ki so se s temi primeri ukvarjala. Naj zato za državljanke in državljane pojasnim nekaj dejstev, za katera ne morem reči, da jih mogoče vi niste poznali v svojem izvajanju, ampak si drznem reči, da ste neposredno in zavestno o njih zavajali, saj temeljna izhodišča tega zakona ponavlja ponavlja naše ministrstvo od začetka mandata že kot pokvarjena plošča. Je zelo jasno in tudi zdaj bom zelo jasna in bom skušala tudi čim bolj preprosto povedati in upam, da boste tudi medijem pod vašo kontrolo lahko pojasnili ta preprosta izhodišča na način, da več ne bodo zavajali državljank in državljanov v zvezi s tem. Ključno zajeti v predlagani zakon, ki bo kmalu na obravnavi na vladi, za popravo krivic v tem kontekstu so zgolj in samo tisti prekrškovni postopki, ki so bili uvedeni v času vaše vlade na podlagi neustavnih ali nezakonitih predpisov vaše vlade v kontekstu protikoronskih ukrepov. Če povem še bolj preprosto, da boste res lahko razumeli, torej tistih prekrškovnih postopkov, ki so bili uvedeni brez zakonite ali ustavnoskladne pravne podlage, torej v popolnem nasprotju z najbolj osnovnimi pravili slovenskega ustavnega reda, pravzaprav vseh demokratičnih ustavnih redov in pravne države. In neposredno naj vas razbremenim, naj vam olajšam dušo, ne bomo vračali ali ustavljali prekrškovnih postopkov ali vračali glob za nasilna dejanja, za tako imenovane sekundarne prekrške, ki so bili uvedeni na podlagi zakonitih podlag, na primer predpisov o pravilih v cestnem prometu ali pa zaradi nasilja. Nasilnežem ne bomo povračali glob in ne bomo proti njim ustavljali prekrškov v zvezi z nasiljem, kajti to – mislim, da soglašamo vsi – je vedno nesprejemljivo. Tako s to lažjo, prosim, prenehajte, če pa ne, bomo pa tudi mi to vedno zoperstavili z resnico. Po podatkih, naj povem, iz analize, ki smo jo izvedli, je bilo takih prekrškovnih postopkov, uvedenih brez podlage ali na nezakoniti, neustavni podlagi v času epidemije s strani vaše vlade, več kot 62 tisoč, velika večina, več kot 93 % uvedenih proti posameznikom, le manjši del proti pravnim osebam. V teh postopkih je bilo skupaj izrečenih za več kot 5,7 milijona evrov glob, torej neupravičenih glob, brez zakonite pravne podlage. Do danes je bilo teh prostovoljno plačanih ali izterjanih 1,8 milijona, ostale globe so še v prisilni izterjavi. Okoli 80 posameznikov, državljank ali državljanov Republike Slovenije je bilo zaradi neplačila te neutemeljeno naložene globe v zaporu, opravljali so nadomestni zapor. V zaporu, gospod Janša. Verjamem, da razumemo vsi, kaj pomeni biti v zaporu brez zakonite pravne podlage. v zakonu, ki ga predlagamo Vladi v obravnavo – predvidoma bo obravnavan takoj po prvomajskih počitnicah. Predlagamo to, da bomo ustavili vse še tekoče tovrstne neutemeljene, nezakonite ali ustavno neskladne prekrškovne postopke, drugih ne, že tretjič, četrtič to povem zelo jasno. Predlagamo, da povrnemo vse plačane, izterjane ali prostovoljno plačane globe, vključno s stroški prekrškovnih postopkov, stroški prisilne izterjave, odvzete premoženjske koristi ali priglašenih bančnih stroškov. Tistim, ki so globo odplačali z delom v splošno korist, takih je bilo kar precej, bomo poplačali po deset evrov na vsako začeto uro dela v splošno korist zaradi neutemeljeno naložene kazni. Tistim, ki so globo odplačevali z nadomestnim zaporom, pa bomo poplačali po tem predlogu po 100 evrov za vsak prestani dan nadomestnega zapora. In to zato, ker so bili ti prekrškovni postopki uvedeni, globe naložene in tudi v številnih primerih iztirjane popolnoma v nasprotju z osnovnimi pravili slovenskega ustavnega reda. Zato. Ne tistim, ki so bili nasilni, ne tistim, ki so izvajali kakšne druge prekrške, ki jih že poznamo v slovenskem pravnem redu in temeljijo na zakonitih podlagah. To ločnico, prosim vas, dajte državljane nehati zavajati, kajti v vaših medijih vedno znova beremo, da bomo vračali globe nasilnežem. To nikakor ne drži. Naj vas tukaj res razbremenim, naj vas to ne skrbi. Hvala. Če bo dejansko to pisalo v zakonu, kar ste zdaj povedali, to samo potrjuje v veliki meri besede, ki sem jih prej izrekel, ker v te okvire se da stlačiti vse. Prvič, Ustavno sodišče, mislim da, ni razveljavilo niti enega odloka za nazaj. Razveljavljeni so bili od takrat naprej, ko je Ustavno sodišče odločalo, ali pa od takrat, ko jih je zadržalo, in se jih ni smelo več izvajati. Takrat, ko so bile pa kazni izrečene, je pa bil to legitimen, legalen pravni red. Saj najbrž vsi poznamo osnove prava. Torej ne morete zdaj sprejeti nekega zakona, ki bo preko tega, kar je odločilo Ustavno sodišče, za nazaj razveljavilo zadeve. Pa še to seveda, saj vsi vemo, da je Ustavno sodišče običajno o teh pritožbah odločalo potem, ko je nevarnost minila. ko ni bilo več nobene potrebe po omejitvah, se je za nazaj razveljavil nek odlok, ki je uvajal neko omejitev. Takrat, ko je bila nevarnost velika, vseprisotna, Ustavno sodišče zadržanja takšnih aktov ni niti uveljavilo niti jih ni razveljavilo, dokler je nevarnost trajala, šele potem, ko se je že malo pozabilo, da so ljudje umirali po bolnišnicah. Vi pa zdaj to delate za nazaj retroaktivno. Če boste to naredili, lahko pod kakršnimkoli izgovori kasnejša vlada naredi to za karkoli. Da vi ne nagrajujete nasilnikov? Saj za nasilje na nezakonitem shodu ni odgovoren samo tisti, ki ga je povzročil, ampak tudi tisti, ki je shod organiziral. Tudi če je shod legalno prijavljen, je zagotovljena varnostna služba, je organizator soodgovoren za nasilje. Če pa shod ni prijavljen, če ni zagotovljena varnostna služba na stroške organizatorja, kar mora biti, potem je pa dvojno odgovoren. In zdaj seveda vi ne boste skenslali oziroma ukinili prekrškov, nekoga ki je brcnil snemalca, boste pa organizatorju tega shoda vrnili 35 tisoč evrov glob za to, ker je organiziral nasilni protest. Gospodu Jenullu, mimogrede, ki ga še sprejemate po vseh možnih vladnih sobanah. On se je razglašal za predstavnika ljudstva in vi ga sprejemate kot predstavnika ljudstva. Katero ljudstvo ga je pa izvolilo? Predstavniki ljudstva so v tej dvorani. Vsak je toliko predstavnik ljudstva, kolikor je dobil glasov. Kolikor jaz vem, gospod Jenull ni bil na nobenih volitvah, ni dobil enega samega glasu, torej ni predstavnik ljudstva. On je predstavnik samega sebe ali pa društva, ki ga predstavlja, če ga društvo za to pooblasti. On je bil organizator, kot se je sam hvalil, na stotine neprijavljenih ilegalnih protestov, na katerih je prihajalo do grobega nasilja, poškodb. In njemu boste vrnili globe in ga oprostili teh prekrškov. Mislim, ne se sprenevedati. Kdo je zdaj bolj odgovoren, ali on ali nekdo, ki je pač v tej psihozi, kjer se je pozivalo k smrti in zrušenju diktature, nekoga brcnil? Hvala lepa. K besedi se je prijavila ministrica Irena Šinko. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Odzvala bi se na izvajanje poslanca Janeza Janše glede na košarico. In sicer podatki, ki jih je predsednik Vlade povedal in prikazal, držijo. V mesecu septembru smo začeli spremljati košarico osnovne skupine osnovnih živil, to je skupino 15 živil, kamor sodijo goveje meso, jabolka, jajca, jogurt, krompir, kruh, maslo, mleko, moka, piščančje meso, sir, sladkor, sončnično olje, svinjsko meso in testenine. Vsa ta živila smo 14-dnevno popisovali in tudi 14-dnevno analizirali. Vsa živila so bila v vseh trgovskih centrih poslikana in dejansko argumentirano hranjene vse slike. To pomeni, da so ta živila bila na policah trgovskih centrov in so bila tudi dostopna vsem potrošnikom, da so jih lahko kupili. Gre torej za skupino osnovnih 15 živil, najpomembnejših živil.

in sicer se je znižal od 49,90 evra na 37,90 evra, torej to je 24,1 %. Po podatkih Statističnega urada se je pa hrana, kar pa je res, kar pomeni vsa hrana, v tem obdobju povečala za 9,7 %. Ampak košarica predstavlja skupino 15 osnovnih živil in v tem ti podatki držijo, tako kot so bili predstavljeni.

Mogoče pač ne razumem nekaterih stvari, ampak prosim za pojasnilo, tako da bodo tudi gledalci, upokojenci, vsi, ki pač hodijo v trgovine vsak dan, to razumeli. Če sem vas jaz prav razumel, ste vi sestavili košarico osnovnih življenjskih artiklov, 15, ki predstavljajo steber, se pravi nek gro prehranjevanja v Sloveniji. Če ste tja dali prave artikle, potem so to artikli, ki jih uživa večina ljudi v Sloveniji.

poceni za 25 % oziroma 24,1 %, skoraj za četrtino, medtem ko se pa hrana v celoti v tem času bistveno podraži. A vi tukaj trdite, da Slovenci namerno jedo drago hrano ali pa da se prehranjuje samo s tortami? Mislim, jaz te logike ne razumem. Matematično se to ne izide. Razumete? Če se da v košarico osnovnih življenjskih artiklov osnovne življenjske artikle, s katerimi se – jaz to verjamem, mogoče se motim, me popravite – s katerimi se prehranjuje večina slovenskega prebivalstva, ker pač nima luksemburških plač in pokojnin, kako je mogoče, da se je potem hrana v celoti bistveno podražila, ta košarica se je pa bistveno pocenila? Razumete, ne bi mogla iti ena krivulja gor, druga pa dol, kot je pokazal predsednik Vlade. Lahko bi bila neka razlika, ker seveda ljudje uživajo tudi hrano, ki je dražja, ki ne spada v to osnovno košarico, ampak obe krivulji ne bi smeli iti v nasprotno smer, ena gor, druga dol. Razumete? Tukaj je ali čista manipulacija, ki si si je vlada ne bi smela privoščiti, ali je pa napačen izbor artiklov in ste dali v košarico nekaj, česar ljudje v Sloveniji ne uživajo, ne kupujejo,

Hvala lepa. Ministrica, izvolite jabolka, jajca, jogurt, krompir, kruh, maslo, mleko, moko, piščančje meso, sir, sladkor, sončnično olje, svinjsko meso in pa testenine. Ni bilo suhih salam, ni bilo rib in ni bilo ostalih. Torej, bila so osnovna živila. In v okviru teh osnovnih živil se je košarica tako pocenila, kot sem povedala, za 24,7 odstotkov, medtem ko vsa ostala živila pa podražila in to tudi dejansko je razvidno iz Statističnega urada. To lahko dokažemo s fotografijami vseh izdelkov, ki so bili takrat na samih policah v vseh trgovskih centrih.

samo manjšina podraži in večina ljudi od te manjšine ne živi, kako je potem možno, da je skupna vsota za 20 % večja. lahko pojasnite to? Pač nekomu, ki hodi v 4. razred osnovne šole, je treba to pojasniti, če mu to poveš, ker pač tudi mi tega pa mislim, da tudi potrošniki tega ne kupujemo. Vi ste dejansko to, kar ste našteli, to so osnovni prehrambeni artikli. Velikanska večina ljudi ne samo v Sloveniji, ampak povsod po svetu živijo od teh artiklov. In ti so se pocenili za četrtino, pravite. Torej zdaj ali tukaj nekaj ni logično in prav v vaši razlagi ali pa imamo v Sloveniji dva milijona prebivalcev, ki rajši kupuje drage artikle namesto cenejših. Samo še čakam, da bo nekdo rekel, da zaradi tega, ker ne mara vlade, noče kupovati artiklov, ki jih je vlada dala v košarico. Kje je tukaj logika?

15 živil. Če greste na splet, imate v spletni trgovini 11 tisoč izdelkov živil, to pomeni, da je bila v tej košarici manjša skupina živil, ki predstavlja osnovne prehrambne izdelke. Mislim, da ima besedo sedaj ministrica dr. Dominika Švarc Pipan. Hvala lepa še enkrat za besedo. Jaz se bom spet vrnila h kovidnim prekrškom, ker je tudi predsednik Vlade na nek način repliciral še z dodatnimi navedbami, pa se bom tudi na to morala odzvati. Nisem povsem prepričana, rekli ste, spoštovani poslanec Janša, da nekaterih stvari ne razumete. Jaz tukaj nisem prepričana, ali ne razumete ali pa nočete razumeti, vsaj pred kamero ne. Ampak ker verjamem, da niste zlonamerni, bom sklepala, da ne razumete, in vam z veseljem pojasnim. Vesela sem pa tudi, ko vidim, kako vas danes v tej razpravi izjemno skrbi za spoštovanje temeljnih načel pravne države in slovenskega ustavnega reda, ko govorite o razveljavljanju za nazaj, poseganju v pravne odločbe, ker ste že v preteklosti zavajajoče kritizirali naš predlog te poprave krivic. Bom skušala še enkrat mogoče še bolj preprosto kot prej pojasniti. Jaz niti enkrat v svoji repliki in nikjer v predlaganem zakonu o izhodiščih, ki jih je vlada sprejemala, o njih razpravljala prve mesece mandata do danes, nikjer nismo niti enkrat omenjali, da bomo razveljavljali prekrškovne odločbe ali posegali v pravnomočne odločbe. Jaz verjamem, da kot politik, ki ste že 30 let v politiki in ste bili trikrat predsednik Vlade, te osnovne pravne pojme vendarle razumete, pa vseeno bom pojasnila. Še enkrat. Ne bomo posegali v pravnomočne prekrškovne odločbe, kajti to bi bilo, hvala lepa za skrb, res v nasprotju z načelom pravne države. Ne bomo razveljavljali odlokov za nazaj, ker seveda ne moremo razveljavljati odlokov, ki ne veljajo, in iz tega razloga tudi Ustavno sodišče za nazaj teh predpisov ni razveljavljalo. Je pa Ustavno sodišče ugotovilo, da so bili sprejeti nezakonito oziroma protiustavno, kar pomeni zelo preprosto, plastično povedano za državljanke in državljane, ki pa verjamem, da bodo razumeli in želeli razumeti, teh prekrškovnih postopkov ne bi smelo biti oziroma če bi bili, bi morali za to imeti ustavnoskladno zakonsko podlago, pa jih niso imeli. Posledično to pomeni, da tudi izrečenih glob na podlagi teh prekrškovnih postopkov ne bi smelo biti. In zato je vse, kar mi želimo narediti, povrniti situacijo pri ljudeh, ki so bili teh ali so v teh prekrškovnih postopkih, ali jim je bila izrečena globa, v situacijo, v kakršni bi bili, če teh prekrškovnih postopkov, neupravičenih, neutemeljenih, neustavnih ali nezakonitih, sploh ne bi bilo. Torej ustaviti postopke, ki še niso pravnomočni, jih ne nadaljevati in povrniti globe za to, da ljudje ne bodo oškodovani. Država je pridobila neupravičene premoženjske koristi, do katere ni bila upravičena, ker glob ni izrekala na zakonitih podlagah. Bolj preprosto jaz ne znam pojasniti. Upam pa, da vsaj gledalci in gledalke razumejo. Druga stvar, ki ste jo omenili je nasilje. Govorili ste o nezakonitih, neprijavljenih shodih. Spoštovani poslanec, tukaj pa jaz verjamem, da dobro veste, da neprijavljeni shodi ni enačaj nezakoniti shodi. Moderna demokracija, tudi slovenski ustavni red in v tem kontekstu tudi evropski pravni red, Evropska konvencija o človekovih pravicah in vse mednarodne pogodbe o človekovih pravicah v pravici do protesta, do izražanja, do zbiranja omogočajo tudi neprijavljene shode. Od tega ni odvisna zakonitost shodov, še posebej pa od tega ni odvisno, kdo nosi stroške. Evropsko sodišče za človekove pravice je v več odločbah, ki jih gotovo pozna vaša stranka, če ne vi osebno, poudarila, da ni dopustno nalagati stroškov za varovanje protestov organizatorjem protesta ali pa komurkoli na neorganiziranem protestu. To je uveljavljena mednarodna in evropska pravna praksa. In tukaj ste pravzaprav mešali, ko ste omenjali gospoda Jenulla in vračanje 30 tisoč evrov glob. Ne, gospodu Jenullu se ne vračajo globe. To niso bile globe. Globe se izdajajo v prekrškovnih postopkih. To so bili naloženi stroški, povračilo stroškov domnevne organizacije. kot rečeno, še enkrat, osnovno pravilo evropskega pravnega reda in Evropske konvencije o človekovih pravicah je, da ni dopustno izterjati stroškov za prijavljene ali neprijavljene shode za varovanje takih shodov domnevnim organizatorjem. Zato je tukaj država, ko je skušala naložiti plačilo stroškov Jaši Jenullu in še komu drugemu, enostavno ravnala protipravno. Še enkrat, na to vas je pravzaprav zelo jasno opozorila tudi državna odvetnica, od katere ste pričakovali in ji na podlagi 16. člena Zakona o državnem odvetništvu izdali navodilo, da mora nadaljevati s temi tožbenimi zahtevki, čeprav vas je izrecno opozorila na prakso Evropskega sodišča, na evropsko konvencijo, na druge mednarodne standarde in ustavni red Republike Slovenije, da takšne tožbe niso dopustne. Na to nas je opozorila tudi Evropska komisarka za človekove pravice in še nekatere mednarodne institucije. Predvsem pa ne mešajmo vprašanj prekrškov in glob z vprašanji premoženjskih zahtevkov po povračilu stroškov. To sta dve povsem različni pravni in dejanski situaciji. Hvala lepa.

ne pa sodeloval na neorganiziranih protestih, vrnili globe. Obstaja razlika med na eni strani neorganiziranim protestom, kjer se ljudje pač spontano zberejo tako ali drugače, tam ni organizatorja, ki bi za karkoli odgovarjal, in na drugi strani med organiziranim, neprijavljenim protestom. Razumete? Ko nekdo protest organizira, vabi ljudi nekam, tudi preko sredstev javnega obveščanja in tako naprej, se izpostavi kot organizator, nastopa kot organizator, vodi ta protest. To je To je pa organiziran protest, ki ni bil prijavljen. Ker tisti, ki je to organiziral, ni plačal taks, ni poskrbel za varnostno službo in tako naprej. O tem smo razpravljali tudi z evropskim komisarjem za pravosodje in so popolnoma razumeli to razliko. Eno je, če policija na nekem protestu, ki je neorganiziran, ker se ljudje spontano zberejo, nekoga zagrabi pa mu naroči globo, to je potem, kar ste prej razlagali, protipravno. Drugo pa je, če nekdo organizira nezakonit protest, na katerem pride do nasilja, on pa ni poskrbel ne za osnovne administrativne uzance niti za varnostno službo, za katero mora organizator poskrbeti. To je potem naloženo na stroške policije oziroma vseh davkoplačevalcev, ki morajo to plačati. In po naši zakonodaji, ki je ni sprejemala koalicija v našem mandatu, ampak je to staro že desetletja, obstaja ta razlika, obstaja zakonska odgovornost organizatorja neprijavljenih protestov, na katerih pride do nasilja. Tega ni možno spraviti v plašč zaščite svobode ljudi do zbiranja, če je to spontano in neorganizirano. Torej ne zavajajte.

v času interpelacije učne urice osnov prava. Ampak še enkrat, vaša trditev ne drži. Vaša trditev ne drži. Gotovo veste, poznate slovensko ustavo, še enkrat, v slovenskem pravnem, ustavnem redu mednarodne pogodbe, ki so izvršljive, veljajo neposredno in so hierarhično nad slovensko zakonodajo. Če je v kakšnem delu slovenska zakonodaja v nasprotju z mednarodnim pravom ali evropskim pravom, ki je tudi del mednarodnega prava, se mora seveda uporabljati mednarodno obveznost. Ali povedano drugače, kakršnokoli nasprotje med nacionalno zakonodajo in mednarodnim pravom se mora razrešiti v prid spoštovanja mednarodne obveznosti. In še enkrat bom zelo preprosto pojasnila, skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravic in drugimi mednarodnimi instrumenti človekovih pravic in tudi z ustaljeno bogato prakso Evropskega sodišča za človekove pravice ni mogoče terjati povračila stroškov prijavljenih, neprijavljenih, organiziranih, neorganiziranih protestov, zbiranj, česarkoli, in to je to, to je vsa znanost. In to je Sloveniji povedala lansko pomlad zelo jasno tudi komisarka Sveta Evrope, ki je skrbnik Evropske konvencije za človekove pravice, Dunja Mijatović, ki je od Slovenije pričakovala, da to situacijo, neprotipravno, tudi sanira. Opozorjeni smo bili, da se pričakuje, da ne bomo nadaljevali z izterjavo teh stroškov. To je pravzaprav res vsa umetnost in je v resnici zelo preprosto. Dejstvo pa je, da je morebiti vsaj v interpretaciji slovenske zakonodaje o zbiranjih nastalo nerazumevanje odnosa med Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in tem zakonom. Če ni dovolj določen in razumljiv, ga verjetno moramo popraviti, vendar temeljna pravila, ki so najvišja pravila na tem vsebinskem področju, so popolnoma jasna in so taka, kot sem jih povedala.

kot ste vi zdaj povedali, potem bi kvečjemu lahko govorili o nerazumevanju znotraj vaše ekipe, ker kot smo slišali, so sproženi nekateri postopki proti gasilcem, ki so protestirali pred Vlado. zakaj pa, če lahko vsak protestira in nič ne odgovarja, pride kamorkoli, zakaj preganjate gasilcem, ki so protestirali pred Vlado? Pa mislim, da so celo najavili ta protest in ga registrirali. je res tako, kot vi govorite, se pravi, lahko delaš karkoli, lahko delaš karkoli, ne prijaviš zadeve, ni organizatorja. Ali veste, kaj je to? To je poziv, ne vem, kmetom, naslednjič, ko bodo protestirali, da razbijajo po Ljubljani, delajo karkoli vam pred Vlado, tako kot se to dogaja na Nizozemskem ali pa v Franciji, polijejo gnojevko in stresejo gnoj. To je v redu, to je pač vse v skladu tega okvira, ki ste ga predstavljali. Pa da mogoče upokojenci pridejo pred ta številna ministrstva za solidarno družbo, delo in kar že vse imate, pa tam malo porazbijejo, kot so delali tile vojščaki gospoda Jenulla, to je vse v redu. upam, da so vas slišali, in upam, da ne bodo v skladu s tem ravnali, dvomim pa, da so ljudje pripravljeni pristajati na dvojna merila.

Seveda ves čas spremljamo in sprejemamo ukrepe za boj proti inflaciji. Sami dobro veste, da so eni ukrepi v naših rokah, cel kup ukrepov pa ni, ker nismo samostojni otok. Najprej replika na debato glede številk. Dejstvo je, da je bilo to, kar se je zgodilo v mesecu marcu, napovedano. Umar je tudi že ves čas napovedoval, bom tudi prebral tekst iz njihove napovedi, da ne bo kdo rekel, da si izmišljujem oziroma po svoje interpretiram podatke. Dejstvo je, da ima Slovenija stopnjo inflacije vseh zadnjih pet ali šest mesecev na medletni ravni nižjo kot vse sosednje države, recimo, še v mesecu februarju Slovenija 9,4 %, Hrvaška 11,7 %,, Italija 9,8 %,, Avstrija 11,0 %,, Madžarska 25,8 %. Enako je bilo januarja in enako je bilo decembra lani. Kar se je zgodilo pa v mesecu marcu, pa drži, da je v Sloveniji medletna inflacija narasla,

se je na medletni ravni inflacija pričakovano zvišala na 10,5 %.« Razlog za to pa je v primerjavah med meseci, če torej primerjaš februar–februar, marec–marec, kar se je zgodilo marca 2022, je, da je bila vrsta ukrepov

Kljub temu da je na mesečni ravni prišlo do pocenitve za 0,8 %, je na medletni ravni to zvišalo rast cen energentov s februarskih 7,6 % na 13,5 Torej, če pogledamo februar in marec, se je cena energije znižala, če primerjamo leto februar–februar, marec–marec, se je drastično zvišala. To je bilo, kot sem rekel, pričakovano že več mesecev, vemo, da se bo marca to zgodilo zaradi cen v lanskem marcu. Samo še za zaključek, kar se tiče ključnih podatkov. Ključna je ocena inflacije konec letošnjega leta, ki je 5,1 %. V povprečju pa bo ta inflacija povprečno 7,1 %, tako kot sem rekel, predvsem zaradi teh visokih stopenj v začetku letošnjega leta. Poleg tega Umar ocenjuje, da so vladni ukrepi, torej učinek regulacije cen energentov, naftnih derivatov, elektrike, plina, na inflacijo, merjeno s CPI, okrog 2 % oziroma malo več kot 2 %. Kot Kot je bilo že povedano, je glavni pospeševalec inflacije v zadnjega pol leta cena hrane, ne več energije. V tem kontekstu je tudi že kolegica Šinko pojasnila, ta projekt vlade o primerjavi cen osnovnih prehrambnih artiklov pokazal kot zelo uspešen, zato ga Vlada širi na bistveno večje število artiklov. Verjamemo, da bo to eden od

podražitev hrane je glavni generator inflacije, hkrati se je pa vladna košarica prehrambnih artiklov pocenila za 25 %. Mislim, Ampak okej, to je pika na i ali pa češnja na torti prejšnji razpravi. Kar se pa tiče teh pojasnil glede inflacije, pa hvala, ker ste pač potrdili, da je predsednik Vlade manipuliral. Predstavljajo stare podatke, ki ne držijo več oziroma držijo za mesec februar, ne držijo pa za mesec marec, kljub temu da obstajajo uradni podatki. Glejte / to ste vi, to je vlada objavila, pač so Finance povzele, to je inflacijska lestvica primerljivih evropskih držav po uradnih državnih podatkih za mesec marec. In to / to ni od danes, je bilo že prej izračunano, to je pa graf, ki ga je pač predsednik Vlade kazal prej, ko je odgovarjal, da ima Slovenija najnižjo inflacijo od vseh sosednjih držav. Podatek ali pa to dejstvo je dvakrat zaskrbljujoče. Prvič, da pač nekdo misli, da lahko proda karkoli, pa gre za neke bazične stvari, drugo pa trend, veste, bili smo najboljši v regiji februarja, zdaj pa nismo več. Zdaj imata tako Avstrija kot Italija tukaj boljše podatke. Tudi nekateri drugi podatki, ki so bili prej predstavljeni, niso najnovejši. In tudi ta trend bi moral na nek način skrbeti. Nismo pa mi veseli teh trendov, ker je zaenkrat ta situacija precej nestabilna in bi se morali vsi skupaj truditi, da bo šel gospodarski razvoj in seveda makroekonomski kazalci, ki so odraz tega, v pozitivno smer. Ampak predpogoj neke resne skrbi je pa to, da veš, kje si, da vsaj poznaš stanje in da ne predstavljaš podatkov, ki ne držijo več. Razumete? Jaz upam, da naslednjič ne bo vlada prišla sem in bo predsednik Vlade govoril o visoki gospodarski rasti, predstavljal bo pa podatke za marec leta 2022. Takrat smo imeli najvišjo rast v Evroobmočju.

inflacija se od februarja do marca ni povečala v Sloveniji, cene so se znižale. Na medletni primerjavi februar–februar, marec–marec se pa je zaradi lanskega leta, ko se je v marcu mesecu oprostilo nekaj prispevkov in dajatev na energentih, in to je razlog in to smo vedeli tudi že v naprej in je Umar že tudi nekaj mesecev vnaprej opozarjal, da se bo to v statistiki marca videlo. Sicer pa še enkrat, slovenska inflacija je, če gledamo samo en podatek, lahko tako interpretirate, če pa primerjate časovno vrsto, pa drži, slovenska inflacija je nižja od vseh sosednjih držav. Hvala.

po podatkih istih državnih institucij in evropskih institucij, ki to merijo. Zdaj, ali ste objavili napačne podatke

Hvala lepa. Minister, želite še odgovor? Ne. Nadaljujemo. Končno se vračamo nazaj k razpravi poslank in poslancev, tako da k besedi vabim poslanca Aleksandra Reberška. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Lepo pozdravljam ministre, ministrice, predstavnike Vlade, spoštovani poslanke in poslanci! Tam sem prej poslušal ministra Luka Mesca, ki je rekel, kaj bo imela danes opozicija vse za povedati, pa moram na nek način najprej njemu odgovoriti. Danes imamo interpelacijo te vlade, ampak če bi vi imeli s svojim delom kaj za pokazati in bi nam s svojim delom zavezali usta, bi mi bili danes tukaj tiho, ne bi bilo celodnevne razprave. Tako pa se šale pišejo kar same. Vi z vašim delom povzročate, da mi lahko govorimo danes cel dan, kaj vse je v tej državi narobe, ne samo 14 ur oziroma tja do večera. Se pravi, ste tudi sami odgovorni, če bi vi dobro delali, niti ne bi bilo te interpelacije, sem prepričan. Na tem mestu danes si postavljam vprašanje, postavljam pa ga tudi vsem vam in vsem tistim, ki danes spremljajo to sejo Državnega zbora. Dajte mi povedati en tak resen predlog, en tak resen ukrep, ki ga je sprejela, naredila ta vlada? To vas zdaj tako zelo resno sprašujem. Mi lahko naštejete nekaj resnega, nekaj dobrega, kar je ta vlada v tem mandatu do zdaj v enem letu naredila? Ni smešno, Miha Kordiš, stvar je zelo resna. Mislim, da si si tudi ti postavil vprašanje, in če si iskren, oba veva, kaj boš rekel, ampak še pridem do vas. Vem pa, to pa zelo dobro vem, da pa ste izpolnili eno predvolilno obljubo, to pa ste naredili. Kaj ste naredili? Znižali ste plače in povišali ste davke. Vaš predsednik Vlade Robert Golob je to v samem soočenju v predvolilnem času povedal in vi ste zdaj to tudi naredili. Se pravi, da se na nek način držite tistega, kar govorite v predvolilnem času, in to delate takrat, ko imate škarje in platno v rokah. Jaz bi delovanje te vlade v enem letu do zdaj opisal na način, da bi rekel, da je to »leto reform brez reform« oziroma če bi povedal drugače, »enostavno vsi skupaj čakamo, da mine«. Verjamem, da tudi vi čakate, da vse to mine. Je pa res, da z vaše strani vsak dan poslušamo, kako dobro nam gre. Zdaj pa se je treba vprašati, ali nam res gre tako dobro, so naši državljani bolj zadovoljni, kakor so bili recimo naštel nekaj presežkov te vlade in začel bom z največjim številom ministrstev v zgodovini Slovenije. Imamo največ ministrstev v zgodovini Slovenije. Najvišje so cene energentov in osnovnih življenjskih potrebščin. Imamo najdaljše čakalne vrste v zdravstvu, najvišjo zapufanost, najvišjo inflacijo. Imamo najvišje davke, največ korupcije, največ denarja za javno upravo, največ denarja za nevladne organizacije. In ne boste verjeli, imamo tudi največ časovnic. Vsak, ki to gleda, preprost državljan, ki to gleda od daleč, vidi, da imamo dve pravni državi. Zakoni so sicer napisani za vse, veljajo pa samo za nekatere. Med tem časom, ko danes mi tukaj govorimo, pa bomo govorili še do večera in tako naprej, Zoran Janković dela, on še vedno dela. Zoran Janković gradi, gradi brez gradbenega dovoljenja, gradi brez okoljevarstvenega soglasja in gradi brez celostne presoje vplivov na okolje. Veste, kaj je tukaj zanimivo? Če si upaš to v Državnem zboru povedati, postaviti poslansko vprašanje, na to temo, da bi tisti, ki imajo škarje in pa platno v rokah, to zdaj tudi ustavili, če se pod to vlado zavzemaš za čisto pitno vodo, si v tem hramu demokracije označen za populista. Zelo zanimivo je to, da ti to reče vladni predstavnik, ki maha, ki se promovira z rdečimi petkami, ki hodi na safari v Afriko na državne stroške, da te taki ljudje označujejo za populista. Vladni predstavniki. To pa je zelo zanimivo. Je pa zelo zaskrbljujoče, in to pa je zaskrbljujoče, da vlado, predsednika Vlade pa vse ostale veliko bolj razburi vrč čiste pitne vode, kot bi ga moralo razburit to, da nekdo v Ljubljani napeljuje kanalizacijo, fekalije čez čisto pitno vodo, čez vodovarstveno območje. To pa je zelo zanimivo. Veliko je bilo danes že govora, pa dovolite, da povem še to, ljudje bomo boljše živeli, če bomo mi politiki dobro delali, sploh pa, če boste delali vi, vladna ekipa, od vas je zelo veliko odvisno. Ampak kaj, ko v tej vladi vi samo govorite. Takrat, ko pa začnete nekaj delati, takrat bi bilo pa boljše, da bi raje govorili. Recimo, če govorimo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Ta vlada se je odločila, da bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinila. Državljani bomo še naprej plačevali 35 evrov, kakor do zdaj. Šlo bo iz drugega žepa, samo mi bomo ta denar zdaj prestavili v neko vrečo, v kateri so že štiri milijarde, samo da bo v tisti vreči še več denarja, nad katerim boste mi imeli pa še več vpliva. Tukaj se dobro vidi, da za Svobodo tega ni nikoli dovolj. Sem pa vesel, da smo končno zdaj spoznali, kaj to pomeni vrhunsko menedžiranje te vlade. To je tisto, o čemer je govorila predsednica Državnega zbora na eni izmed soočenj na televiziji. Je to tisto vrhunsko menedžiranje, kako iz dopolnilnega nastane obvezno zdravstveno zavarovanje? Veste, kaj je najbolj pomembno sporočilo te vlade? Najbolj pomembno sporočilo te vlade je, da »več kot boste delali, več vam bomo pobrali in manj boste imeli«. Jaz verjamem, da se vi zelo dobro zavedate, če nekomu nekaj daš, moraš nekje nekaj tudi vzeti. Objavili ste razpis za 10 milijonov za nevladne organizacije. Komu boste ta denar vzeli? Jaz sem prepričan, da se bo manj gradilo, da se bo manj investiralo, plače so že sedaj nižje, višate pa tudi davke. Veste, pod vlado, v kateri je bila Nova Slovenija, so bili nezadovoljni Nika, Jaša, Robert, Milan, Zoran, Urška. Zdaj pod to vlado pa so nezadovoljni upokojenci, gasilci, medicinske sestre, naravovarstveniki. In to pove vse o vašem delu, da ne omenjam kmetov in tako naprej. Kot je zapisal nekdo na socialnih omrežjih, in to zelo dobro pojasni stanje v naši državi: »Cene so kakor v Švici, plače so kakor v Indiji, ovac je kakor v Novi Zelandiji, ampak človekove pravice pa take kot v Severni Koreji.« Oziroma edina stvar, ki se je v tej državi spremenila v času vašega vladanja, je ura, premaknila se je edino ura. Obljubljali ste 30 dni do specialista. Tega ne bom nikoli pozabil, kako ste na tak plehek način pred volitvami nabirali politične točke. Danes pa potrebujejo naši državljani 30 dni do družinskega zdravnika in čakajo v kilometrskih kolonah, smo se prepričali tudi iz medijev. S takšno politiko, kot jo imate vi, in tako kot se vi spravljate reševati zdravstvo, bodo naši državljani čakali 30 dni do urgentnega zdravnika. Pred volitvami ste obljubljali 30 tisoč stanovanj. Se pravi, da bi po enem letu moglo biti na razpolago že 7 tisoč 500 stanovanj. Kje so ključi? Kje so ključi od teh stanovanj? Kdaj se bodo ljudje lahko vselili? Se pa vlada tudi zelo trudi in jo je treba na določenih področjih tudi zelo dobro pohvaliti. In zdaj sprašujem naše državljane, če so do danes že opravili svojo državljansko dolžnost. Ali so že ovadili državljana, ki na blagajni ni prevzel računa? Ali ste že naši državljani danes opravljali državljansko dolžnost? Ali ste že ovadili sodržavljana, ki je, recimo, po vašem mnenju govoril nestrpno in pa sovražno? Če še niste, potem morate to brž storiti? Svobodo je namreč potrebno vzdrževati in bolj kot strateški svet za preprečevanje sovražnega govora bi v tej državi potrebovali strateški svet za preprečevanje laganja, to bi bolj potrebovali. In za konec, kako izgleda demokracija v Golobovi vladi? Enostavno se moram dotakniti tudi tega. Odsluženi politiki, ki so jim ljudje na zadnjih volitvah jasno in glasno povedali, kam spadajo, jih Robert Golob imenuje za ministre in ti ministri potem delajo. Zdaj bomo pa videli, koliko ti ministri delajo. Če se je v času naše vlade, v v času vlade, v kateri je bila Nova Slovenija, resnično gradilo, in so to ljudje tudi opazili, ljudje opazijo razliko, kako se je gradilo včasih, kako se gradi zdaj, se je ta vlada, ministrica Alenka Bratušek pač odločila, da bo sredstva za investicije za obnovo državnih cest zmanjšala iz 80 na 60 milijonov, 20 milijončkov bomo pobrali. Kam jih boste dali, veste vi sami. In In želim povedati, da sposobnost te vlade najbolj odraža naslednja fotografija. Ta fotografija / pokaže zboru/ je posneta v Savinjski dolini prejšnji teden, in to je vrhunsko menedžiranje te vlade – obnova državne ceste v Savinjski dolini. Ta flikca asfalta ni večja kot en čeveljček. In to je obnova državne ceste prejšnji teden. Je to tisto vrhunsko menedžiranje te vlade? Veste, pri nas smo ceste res obnavljali in ne na takšen način, kot jih obnavljate vi. Vse jasno? Za konec, spoštovani državljani, vprašajte se, ali imate po nastopu te vlade v denarnici več ali imate v denarnici manj, po tem se namreč sodi uspešnost te vlade. Hvala.

Gospod poslanec Reberšek, jaz vem, da ste želeli iti z mano, žal, povabila sem nekoga drugega, meni je iskreno žal, zato ne cepetati tamle in biti ves jezen zaradi te Afrike, pa saj vas bom mogoče drugič povabila. Prosim, da se umirite glede tega in nehate tamle zganjati cirkus. Vas pa prosim, predsednica, da poslancem, ki razpravljajo, pač poveste, da se naj držijo teme interpelacije. Hvala lepa. Takole bom rekla. Najprej vse poslanke in poslance vljudno naprošam, da se držimo Poslovnika in resnično dajemo postopkovne predloge, tako kot pritiče, to velja vključno z vami, zadnja predlagateljica postopkovnega predloga. Druga stvar, kar pa vas vse skupaj vljudno naprošam, pa je, da se pač poskušamo držati teme interpelacije. Ne zahajajmo ne vem kam vse. Nadaljujemo pa s predlagateljem. Predlagatelj je želel besedo. Izvolite, Janez Janša. Hvala. Zdaj, po tej debati o tem, komu bodo globe vrnjene, mi je priskočil na pomoč sam predsednik Vlade. Na vladnem profilu ste ravnokar objavili naslednje, premier dr. Robert Golob: »Delamo na odpravi krivic, ki jih je prejšnja vlada povzročila civilni družbi in ljudem. 62 tisoč glob je bilo izdanih za prekrške v času epidemije. Glob je bilo več kot za 5 milijonov evrov. Pripravili smo zakon, s katerim bomo vse globe vrnili.« Hvala, predsednik Vlade, ker ste demantirali lastno ministrico.

temu. Predlog zakona pa je že objavljen med vladnimi gradivi, tako da si ga lahko tudi tam pogledate. Predsednik Vlade preprosto ni povedal celotnega besedila. Jaz sem vas pa nekoliko bolj podučila, vam pojasnila to, kar si lahko preberete tudi med vladnimi gradivi, da gre za odpravo prekrškovnih postopkov na podlagi neustavnih in nezakonitih predpisov. Predsednik Vlade je samo povedal manj, pa čisto nič kontradiktornega meni. Hvala.

»Glob je bilo več kot za 5 milijonov evrov. Pripravili smo zakon, s katerim bomo vse globe vrnili.« Vi ste prej razlagali, da ne vseh, on pravi, da vse.

Po poslušanju današnje razprave bi začela v bistvu najprej s citatom izpred kakšnih dveh let: »Glejte, temeljni cilj opozicije je, da zruši vlado.« In danes smo seveda temu priča, tej konsistentni, sistematični razlagi, zakaj ta vlada naj ne bi delovala dobro, zakaj ta vlada ne naslavlja v redu družbenih težav, kar seveda v nobenem primeru ne drži. To danes je v bistvu rezultat 12 mesecev sistematičnega, konsistentnega delovanja te opozicije, katere, še enkrat, temeljni cilj da zruši to vlado, ker vse skupaj deluje samo v smeri rušitve, ne pa nekega osnovnega poslanstva opozicije, ki je seveda izvrševanje nadzora nad vsakokratno oblastjo. Vse skupaj delate samo z namenom, da prek nekih fake profilov, prevzema medijev, tvitov in tako dalje ustvarite ponovno to neko stanje, fiktivno stanje izrednih razmer,

na socialnih omrežjih objavljali dejstva, ne pa fake navedbe. In vse to seveda delate samo z enim in edinim ciljem, in to je, da se ponovno povzpnete na oblast, da se ponovno začne sistematično rušenje pravne države, kar se je definitivno dogajalo dve leti. Zdi se mi malo komično, da v interpelaciji največ beremo očitke, da ta vlada krši ustavo, pa je bilo, mislim, da vsaj 12 ustavnih odločb, ki so neposredno ugotovile, da so bili odloki v neskladju z ustavo, ali so bili razveljavljeni ali odpravljeni je v resnici popolnoma irelevantno, dejstvo je, da so bili neustavni, dejstvo je, da je prejšnja vlada delovala neustavno in da je Ustavno sodišče to odločilo. In nekdo si drzne govoriti o sedanjih pritiskih na Ustavno sodišče. Kakšni so bili pritiski dve leti na Ustavno sodišče, ko si je drznilo razsoditi o odloku, ki je bil seveda neustaven? Ko si je drznilo povedati, da je nekaj v nasprotju z ustavo in zakoni, potem smo pa poslušali, da Ustavnemu sodišču ni mar za javno zdravje državljank in državljanov? Nekateri imamo še vedno spomin, pod čem smo živeli dve leti, leti, še zelo svež, še zelo se spomnimo, kako se je širila nestrpnost, kako smo bili zaprti na meje občin, kako se nismo smeli gibati, vsi ukrepi z enim samim namenom, pa ni bilo za omejitev širjenja virusa covid, covid je med nami, živimo normalno, brez mask, gibamo se, ni nobenega problema, naenkrat ni nobenega problema, pride nova vlada in covid naenkrat ni problematičen.

Nekdo je takrat imel nesrečo, da so bili ti plačilni nalogi pravnomočni, tiste, ki so pa imeli odprte plačilne naloge, pa je Ustavno sodišče naslovilo takoj, ker ker sicer ni odpravilo, je pa razveljavilo. Od tistega trenutka naprej so bili naslovljeni. Zakaj se tu ustvarjajo dvojni državljani? Zakaj so tu prvo- in drugorazredni državljani? Samo zaradi tega, ker je bila časovnica, ker je bilo Ustavno sodišče daleč preobremenjeno, da bi lahko pravočasno razsojalo, odloki, ki so, mimogrede, hodili na tedenski ravni, odloki, ki so posegali v otroke s posebnimi potrebami, odloki, ki so imeli izjemno škodljive posledice, še dandanes, ker je bilo otrokom preprečeno hoditi v šolo, kar je imelo posledice na njihov osnovni fizični razvoj. Otroci s posebnimi potrebami morda še dandanes niso prišli nazaj v normalo. Vse tisto, kar je bilo izgubljeno v enem enem letu in tako dalje, ko se ni ukrepalo, kot bi se moralo, ampak se je ljudi samo strašilo, širilo jezo, širilo paniko in to danes tako zelo subtilno, podtalno v resnici še vedno delate. Spodbujate ranljive skupine, upokojence, ki so v stiski, ki jo vsi, ki tukaj sedimo, zelo dobro razumemo, vsi vemo, da so, marsikdo je na pragu revščine, vsi vemo, da se soočajo z izjemnimi življenjskimi težavami, da komaj preživijo, in ko želimo to nasloviti, izkoristite to stisko ljudi, kar je meni osebno eden najbolj nizkotnih načinov, da izkoristiš stisko ljudi, da jih zbobnaš iz cele Slovenije na avtobuse in pripelješ sem starostnike, namesto da bi jim pomagali, jih izkoriščate, vse z enim ciljem, izključni cilj je prevzem oblasti, ker je to seveda temeljni cilj opozicije. Gremo zrušit vlado, to je temeljni cilj, ne pomoč ljudem, ne naslavljanje podražitev zavarovalnic.

nepravično dopolnilno zavarovanje, za katerega si poglejmo v oči, to ni neobvezno, to je obvezno, ker zdravstvene storitve niti ne dobiš, če je ne bi doplačal oziroma če nimaš dopolnilnega [zavarovanja], ker bi moral doplačati, kar pomeni, daje nekaj prostovoljnega v resnici že zdaj obvezno in zavezujoče in nepravično, in to naslavljamo. To naslavljamo takoj, ker je bilo treba nasloviti takoj, ker so kartelni dogovori, ki so se zgodili, zahtevali ukrepanje in odgovornost točno te vlade, in to je naredila.

Če hočete koga napasti, izvolite mene, lahko predsednico, lahko Tatjano, lahko vse nas, ki smo pri tem sodelovali. Nas lahko napadete, tega Vlada sploh ni naredila, na koncu koncev, tu gre za poslanski zakon. In ta zakon ne napada kmeta. Jaz sem res poglobljeno brala, naprej in nazaj, kje je zdaj napaden kmet v tem zakonu. Ta zakon ščiti živali, ščiti živali, določa sankcije za mučitelje živali. Zaostruje zakonodajo zato, da se naslovi strašljive primere. Govori se o ovaduštvu oziroma ne, ta mi je ljubša, o socialistični aktivistični milici za nadzor kulakov. Kaj so to? Kulaki? To bomo delali? Ker bodo društva dobila samo neko formalno vlogo v postopku, da bodo tisto, kar že opravljajo na dnevni bazi,

pomagajo, primarno pa osveščajo o ravnanju z živalmi, oni ne nadomeščajo veterinarske inšpekcije. In tu zavajate in lažete! Kot manipulirate z upokojenci, kot manipulirate z gasilci, kot manipulirate z ranljivimi skupinami, in to je sramotno. To je sramotno, to ni naloga opozicije. Naloga opozicije je, seveda, izvajati nadzor nad vsakokratno oblastjo in mi se nadzora, mi se kritike ne bojimo, mi vodimo dialog s civilno družbo. Mi ga vodimo z vsemi, ki nas kritizirajo, in prav je, da nas kritizirajo, ker samo konstruktivna kritika pripelje do dobrih rešitev. Pred tem ne bežimo, ne aretiramo ljudi na cesti, ker nas kritizirajo. Prav je, da nas, prav je, morda imajo boljše rešitve. Ampak pomembna predpostavka vsega skupaj, spoštovani, je dialog, je komunikacija, ki naj bo dvosmerna. Tega vi niste bili vajeni in še dandanes očitno tega niste vajeni, ker vaš dialog je na način, da vi poveste, da nekdo nekoga napada ali pa da predlaga zakon, katerega edini namen je preprečiti take prizore. Pa take prizore. Okej? Pa take. Vi ste ta zakon spremenili v, citiram, »napad na kmete«. Pa to je sramotno! Da se nekdo bori za zaščito in dobrobit živali, napadate Vlado, ki sploh nima zveze s tem, in spreminjate v to, da bo to glavni razlog za protest kmetov! In še enkrat, kmeti, velika večina kmetov zelo lepo ravna z živalmi. Ta zakon naslavlja anomalijo v mestih in na podeželju, ker je ta lahko povsod. In se mi zdi taka manipulacija in zloraba zelo plemenitih ciljev, ki jih zakon zasleduje, točno to. Ampak, žal, tako je. Kot pravi kolegica, eni si pač ne morete pomagati in če tisočkrat ponoviš laž, to postane resnica. Ampak ne bo postala resnica, ker se bomo mi vsakič znova uprli vaši laži. Vsakič znova sovražnemu govoru, postopanjem, kakor ste delovali v dveh letih. Ministrica vam je zelo lepo razložila o pravici do mirnega zbiranja, tu sploh ni več česa dodati. Je pa treba krivice, ki so bile storjene, ki jih je prejšnja vlada naredila, aktivno, potrjeno s strani Ustavnega sodišča, to je pa treba odpraviti, to je pa treba nasloviti. Ampak ta vlada bo naslovila tudi vse ostale krivice. Ne pozablja se na ranljive skupine, jaz vem, da se jih naslavlja. O dosežkih naših ministrov ne bom niti razlagala, ste že slišali. Celotna vlada v tem kontekstu deluje z enim samim ciljem – nasloviti problematike, s katerimi se ljudje vsak dan soočajo, nasloviti krivice in jih odpraviti – strpno, pravno in zakonito. Naj zaključim. Prejšnji teden smo imeli zelo lepo razpravo v okviru otroškega parlamenta in ta vložek, mislim, da ga je primerno ponoviti v kontekstu tega, kakšen nivo razprave naj se pa vodi v tej dvorani in tudi, kakšen vpliv imamo v resnici vsi skupaj, kako pomembne so razprave tu notri, kako pomembno je ne zavajati in ne manipulirati, ne lagati, ker si ljudje tega ne zaslužijo. Prosim vas, ne imeti ljudi za neumne. Državljanke in državljani niso neumni, manipulacijam sploh ne podlegajo. Najmanj podlegajo temu, čemur vi mislite, da podlegajo. Znajo razmišljati, smo razsoden narod, in vedo, kaj je resnica in kaj ne. Ta fant pa pravi, da imamo v razmerju do razprav v Državnem zboru en problem. »Tukaj sedite najpomembnejši ljudje v državi. Ko spremljamo, predvsem mladi, seje Državnega zbora, lahko vidimo, da so seje včasih precej gostilniške, poslanci kričijo en na drugega, se ne držijo Poslovnika in povzročajo nemir v Državnem zboru in to lahko razširimo na Twitter omrežja, socialna omrežja in tako dalje.« Čas bi bil, da se neha širiti nemir, da se nehajo manipulacije in izkoriščanje stisk posameznikov in da končno vsi skupaj zares začnemo naslavljati težave in problematiko ljudi. Hvala lepa.

pa vendarle me je na ustvarjalen način presenetila obtožba, da vlada preganja kulake. Mislim, ironično, štiri ali pet mesecev nazaj sem s strani istih predlagateljev današnje interpelacije sam poslušal, da sem kulak. To mislim, da je precej dober pokazatelj tudi nosilne teze današnje interpelacije in za kako brezzvezen dokument pravzaprav gre. Nosilna teza, ki se je vrtela tudi po medijih v zadnjih mesecih, pravi, da se gre Vlada ukrepe in napovedi, citiram, »ki gredo v smeri razgradnje naroda, družine, zasebne lastnine in svobodnega podjetništva.« Velike besede, doneče besede, zato naj kar takoj v uvodu svoje razprave potolažim predlagatelje, da si Vlada ne želi razgradnje naroda, družine, zasebne lastnine in svobodnega podjetništva, to si želim samo sam, Vlada pa zagotovo ne. Seveda se izrekam z veliko mero cinizma, kako pa drugače. V 21. stoletju naše državljanke in državljani tega cinizma ne potrebujejo, enako kot ne potrebujejo vašega zlaganega domoljubja, gospe in gospodje. Ljudje potrebujejo kruh, potrebujejo to, da normalno pridejo do zdravnika, do stanovanja, do varne službe, poštene plače, do čistega okolja. To so tiste stvarne družbene potrebe, potrebe državljank in državljanov, s katerimi bi se morali ukvarjati danes tukaj in zdaj v Državnem zboru. Zakaj? Ker gre za karakteristike domovine, kot je danes nimamo. Gre za karakteristike solidarne domovine. Po treh desetletjih napredovanja kapitalizma v tej družbi bo treba tako domovino, solidarno domovino, na katero smo zares lahko ponosni, šele zgraditi. prav to je mandat, ki smo ga koalicijske stranke prejele na državnozborskih volitvah leto dni nazaj, in to je mandat, ki ga mora zasledovati tudi aktualna vlada Roberta Goloba. Dela na izpolnjevanju tega mandata smo se v Levici lotili precej vneto. Sam delujem zlasti na področju dela in sociale, zato naj se zadržim pri ukrepih ministrstva za delo. Izpostavil bi 3. Na prvo mesto sodi eden izmed največjih dvigov minimalne plače v zadnjem desetletju. Kdaj smo nazadnje videli, da je minimalna plača porasla za 100 evrov neto? Za primerjavo, pod prejšnjo vlado se je bilo treba za dvig minimalne plače boriti, pa še to je na koncu prišlo do zgolj polovičnega zneska tistega absolutno minimalnega zakonskega dna –50 evrov neto in vzporednega podkupovanja delodajalcev z dodatnimi subvencijami iz državnega proračuna. Se pravi, ministrstvo za delo pod vlado Janeza Janše – dvig minimalne plače 50 evrov, zakonski minimum, Levica na ministrstvu za delo – dvig minimalne plače 100 evrov. Razlika je mislim, da precej bistvena, občutijo jo tudi državljanke in državljani v svojih žepih, kolikor jo v razmerah dane inflacije lahko. Naprej. Starševski dopust in družinske pravice so se bistveno, bistveno okrepile. Res moram izreči pohvalo ekipi ministrstva za delo, ki smo jo v Levici poslali na to ministrstvo, kako je ugriznila na presečišče družinske in socialne politike. Po enem letu lahko prvič zares govorimo o ministrstvu za delo kot o družini prijaznem ministrstvu. ministrstvu. In na tretje mesto sodi umestitev sprememb in pripoznanje, ki ga je dobil Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Inšpektorat Republike Slovenije za delo je bil dolga leta zanemarjen, kadrovsko podhranjen, sedaj se ta zadeva spreminja. Dobili smo novega glavnega inšpektorja in v medijih lahko beremo naslove, kako se razkriva in preganja kršitve, zlorabe delavstva, recimo v trgovskih verigah. Spomnimo na Tuš. En mesec nazaj smo v javnosti spet lahko sledili, kako je Inšpektorat Republike Slovenije za delo preverjal delovne pogoje na nacionalni Radioteleviziji Slovenija in seveda ugotovil kršitve, kako pa drugače, če RTV še vedno drži desnica. Navsezadnje je zelo veliko javne pozornosti požela evidenca delovnega časa, tako imenovano obvezno štempljanje, kot se je vanj zakadila desnica, ki predstavlja novo, precej močno orodje Inšpektorata Republike Slovenije za delo, da preganja prekomerni delovni čas, v katerega so delavci prisiljeni pod pritiskom delodajalca in tako naprej. Gospe in gospodje, predlagatelji interpelacije, vi očitno živite v prepričanju, da se je vse to zgodilo kar samo od sebe. Magično, čudežno se je recimo Inšpektorat Republike Slovenije začel postavljati na svoje mesto, ki mu pripada in ki ga delavci v tej državi potrebujejo. Magično, čudežno, sama od sebe se je dvignila tudi minimalna plača za 100 evrov. Tako bi človek sklepal, ko vas posluša na današnji razpravi. Pa to ni tako, ne, gospe in gospodje, to so rezultati trdega dela ekipe Levice,

ne glede na to, v kateri vladi smo. Potem pa sledijo dolgotrajna pogajanja, pogovori in mletje, zato da ti iz kase Ministrstva za finance odpuliš tiste evre, ki jih potrebuješ za izvedbo projektov, in to ni malo političnega dela. Prvi rezultati tega dela se kažejo, nanje smo lahko vsekakor ponosni. Kar pa ne pomeni, da smo kot koalicija lahko zadovoljni na način, da čestitamo sami sebi in odidemo na pašo. Ne. Mislim, da imajo ljudje do nas precej visoka pričakovanja in ta pričakovanja moramo izpolniti. Revščino upokojencev mislim, da je treba reševati hitreje, kot se je to delalo do zdaj. Zdravstvene poteze, ki naj zaščitijo javni zdravstveni sistem in naj sledijo nacionalizaciji dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, morajo biti koncizne, hitre in odločne. Ni dovolj, da zgolj nacionaliziramo položnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, moramo jih tukaj in zdaj, čeprav morda s kakšno kasnejšo letnico uveljavitve, spremeniti v družbeno pravične. Vpeljati moramo progresijo. Zavedamo se problema dvoživk, o katerih je govoril tudi predsednik Vlade, pa seveda divjega podeljevanja koncesij v preteklosti, tudi tu je treba narediti red. Kot veste, sem pa itak stalen in reden kritik zunanjepolitičnih usmeritev, ki pravijo, da naj prednostno javnofinančne vire usmerjamo v nakupe orožja, tako da tukaj mislim, da se dela napaka. v tem zadnjem sklopu, je kritika Vlade z levega dela parlamenta po mojem popolnoma upravičena. Kot koalicijski poslanec lahko rečem, da je to tudi samokritika, ampak v resnici to nima nikakršne zveze z interpelacijo, o kateri danes poslušamo, ker desnice žal ne zanima, kako graditi solidarno prihodnost hitreje, bolje z leve, njih zanima samo kako rušiti z desne. Gospe in gospodje, če mislite, da vam bomo v Levici to kar tako dovolili, ste se presneto zmotili. zmotili. Mandat te vlade in koalicije je, da solidarno prihodnost zagotovi ljudem, ne glede na vse, in natančno to bomo tudi storili. Hvala.

o njem teče ogromno besede v interpelaciji, torej govorila bom o tem projektu, ki je bil nestrokovni politični projekt prejšnje vlade. Ko berem del obrazložitve interpelacije, da je sedanja vlada sprejela odločitev, ki predstavlja zgodovinski izbris in zgodovinsko napako, da je posegla v osebno dostojanstvo vseh, ki so se tako ali drugače borili za samostojno Slovenijo, sem zgrožena. Sama sem bila živa priča vojnega dogajanja v Gornji Radgoni, priča granatiranja številnih stanovanj in navsezadnje popolnoma uničene hiše v neposredni bližini mejnega prehoda z Avstrijo. Nobenih težav nimam s tem, da je kolektivni spomin na osamosvojitvena prizadevanja v Republiki Sloveniji del Muzeja novejše zgodovine. Dovolj zgovoren muzej na prostem, v navednicah, je obmejno mesto Gornja Radgona, kjer so bili spopadi za samostojno Slovenijo med najodločnejšimi. Mladi in zainteresirana javnost se lahko zamislijo v spominskem parku Nikoli več. Lahko si ogledajo topovske cevi, ki so bile zasežene jugoslovanski armadi. Želimo si, da s propadom teh cevi umolknejo vse vojne. Lahko si ogledajo spominsko obeležje tetraeder, teh je kar nekaj v Sloveniji. Priča rušilne vojne v Gornji Radgoni je tudi nemi zvon, vzet iz razbitin strešne kritine cerkvenega zvonika. S pomočjo literature in številnih virov si vsi zainteresirani lahko ogledajo foto in video posnetke. Številni, veliko nas je, ki smo to vojno močno občutili na svoji lastni koži, lahko spregovorimo o tistem groznem času, pokažemo shranjene dele granat, lahko spregovorimo o zastraševanju civilnega prebivalstva s prižiganjem tankov in streljanjem v ulične svetilke, lahko spregovorimo o mrtvih in ranjenih civilistih. Ob vsem tem se sprašujem, katera je tista odločitev, ki predstavlja zgodovinsko napako. Prejšnja vlada se je ad hoc lotila postavitve muzeja osamosvojitve na hitro, brez javne razprave, brez kakršnekoli strokovne analize, brez dolgoročnega načrtovanja in investicijske dokumentacije, brez zbirke in primernih prostorov, tudi nedialoško, brez dialoga z organizacijami, v katerih je čez 25 članov s statusom vojnih veteranov. O strokovnosti vodenja tega muzeja ne bi izgubljala besed. Zanimivo je, tu bi dodala še tole za vojne veterane, da mislim, da so včeraj dobili vabilo na današnje protestno zborovanje Za Slovenijo in resnico. Veterani pa si ob vsem tem samo želijo, da bi šlo za objektivno resnico na podlagi ugotovljenih dejstev in ne za resnice posameznikov. Povejte mi, s čim jaz, ki ne podpiram ločenega muzeja slovenske osamosvojitve sistematično zanikam in uničujemvrednote slovenske osamosvojitve in ravnam zoper blaginjo Slovenije? Zoper blaginjo, ki zame predstavlja vlaganje v znanje, znanost, inovacije, gospodarsko in podjetniško stabilnost, zdravstveno stabilnost, energetsko, prehransko, za kar si sedanja vlada tudi uspešno prizadeva. Slovenska osamosvojitev ne more in ne sme biti ideološki projekt kogarkoli. To ni posvečen vrtiček, na katerem bi kraljevali zgolj nekateri. In kot pri marsikateri drugi vsebini tudi tu Slovenke in Slovenci čutijo, da prizadevanja stranke SDS najverjetneje ne temeljijo na dobrohotnosti. Vsi vemo, da je vsaka vojna grozna in vsi vemo, da je treba nenehno krepiti narodno zavest, zato svoje domoljubne koordinate usmerimo k različnim muzejem, k različnim virom in literaturi. Individualni in kolektivni spomin nista vedno skladna in igrati generale po bitki, oprostite, ne, hvala. Nikar s svetlobno hitrostjo ne uničujmo slovenske povezanosti, za katero smo se odločili na plebiscitu, ki je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990 in ki se ga je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev. Za samostojno in neodvisno Slovenijo je glasovalo 95 % udeležencev. Prizadevajmo si raje za snovanje strategije boljše prihodnosti slovenskega naroda. Enotni obstanemo, razklani pademo. Veliko nas je torej, ki smo dali kamenček v mozaik samostojne Slovenije in nihče, prav nihče nima pravice favorizirati svojih osebnih interesov. Očitek, da nimamo dovolj narodne zavesti, ker ne podpiramo Muzeja slovenske osamosvojitve ločeno od Muzeja novejše zgodovine je infantilen in vodi zgolj v družbeno razklanost. Ne, spoštovani, osamosvojitev Slovenije ne bo prezrta zato, ker sta ta dva muzeja združena. To lahko izjavi samo nekdo, ki želi na populističen način vplivati oziroma celo manipulirati z ljudmi. Hvala lepa.

državnozborskih volitev. Eno leto bo od tega, kar se je oblikovala vaša vlada. In po letu dni moram reči, da bi nekako že pričakovali neka bolj konkretna dejanja ali pa predvsem realizacijo vsaj nekaterih ukrepov, ki ste jih zelo pompozno, moram reči, napovedovali tako v času volilne kampanje kakor tudi kasneje ob oblikovanju vaše vlade. Zagotovo je ta interpelacija danes odlična priložnost, da pogledamo, kaj je v tem letu dni vaša vlada dobrega, ali pa ne, naredila za državljane in kaj je sploh uresničila. Navsezadnje je ta čas primerljiv s polovico mandata prejšnje vlade, ki je vodila državo dve leti.

je seveda vplival tudi na ekonomski in socialni položaj državljanov. Zanimivo je to, da se vlada kot svoje prioritete ni najprej lotila ukrepov za blažitev draginje, ki so jo v žepih krepko čutili tudi seveda naši državljani, ampak ste se najprej lotili nekakšne reforme, ki je na koncu prinesla razširitev vladnega aparata, namreč število ministrstev ste povečali iz 14 na rekordnih 20. 20. Kljub takratnemu zatrjevanju, tako s strani posameznih ministrov kot tudi predsednika Vlade, tukaj koalicije, da to ne bo vplivalo na finančne posledice, je čas pokazal seveda drugače, namreč danes se že nakazuje tisto, kar smo takrat v Slovenski demokratski stranki tudi opozarjali. Izvajajo se dodatne zaposlitve, sklepajo se aneksi k najemnim pogodbam,k opremljanju prostorov in še kaj, kar seveda vpliva tudi na davkoplačevalski denar in seveda izdatke v proračunu. Zanimivo je tudi to, da ta mogočni, razširjen vladni aparat niste izkoristili za učinkovitejšo realizacijo zavez v koalicijski pogodbi, ampak se kot prvo trudite predvsem uničiti ali pa porušiti tisto, kar je bilo dobrega storjeno v času prejšnje vlade. Če se najprej malce dotaknem področja demografije, ki je pravzaprav tisti osrednji izziv v vseh evropskih državah, ker se prebivalstvo seveda pospešeno stara in nič drugače ni tudi v naši državi in prav zato je bil pod prejšnjo vlado ustanovljen Urad za demografijo, je bil Zakon o dolgotrajni oskrbi, za katerega moram reči, da smo ga čakali več kot 20 let, namreč Slovenija ima eno izmed najslabših demografskih slik v Evropi. Potem nas pa sredi poletja lansko leto preseneti povsem nerazumna poteza Vlade, namreč na eni izmed prvih sej ste ukinili tako Urad za demografijo, preložili izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi, denar, ki je bil namenjen za to, torej denar namenjen za oskrbo naših državljanov, to je dobrih 78 milijonov evrov, pa preusmerili na delovanje urada za za migrante. Kot prvo moram reči, da je bila seveda s tem povzročena škoda vsem tistim ljudem, ki to oskrbo potrebujejo, pa je ne dobijo, tudi zaradi tega, ker se ta zakon danes ne izvaja, in kot drugo je treba povedati, da je ta vaš manever povzročil tudi to, da ste ogrozili izvajanje konkretnih projektov v občinah, ki so se pa že uspeli realizirati za pomoč ljudem na domu, ki so bili dobri, uspešni, na podlagi katerih so takrat ljudje že dobivali potrebno nego in oskrbo in je več ne bi, če ne bi takrat na pomoč s finančnimi sredstvi priskočile občine oziroma lokalne skupnosti in poskrbele, da ti ljudje potem od danes do jutri ne bi ostali brez potrebne nege. Veste, niso dovolj samo besede in obljube, ampak predvsem takšna dejanja potem kažejo odnos te vlade do ranljivih skupin, takrat ko najbolj potrebujejo vašo pomoč. Zavezo po ureditvi dolgotrajne oskrbe ste zapisali tudi v koalicijsko pogodbo. Jaz bom prebrala samo en stavek na strani 35, kjer imate tudi časovno zamejitev, in sicer piše, do maja 2023 boste sprejeli spremembe Zakona o dolgotrajni oskrbi in potem boste zagotovili dovolj usposobljenega kadra za delovanje dolgotrajne oskrbe. oskrbe. Mesec maj je pred vrati, smo 19. aprila. Vi niste zakona niti popravili, še manj pripravili, ampak ste storili še celo en korak nazaj, namreč iz Načrta za okrevanje in odpornost ste črtali postavko za dolgotrajno oskrbo. Jaz se bojim, da ta vaša dejanja, iz katerih lahko kar sklepamo, da Vlada očitno tega področja niti ne želi urediti v tem mandatu, da torej te zaveze ne bo realizirala, ali pa vsaj ne tako, kot je zapisala v koalicijski pogodbi. Zelo Zelo zanimiva pa je izjava finančnega ministra, ki je takrat na seji Odbora za finance dejal, da so se iz Načrta za okrevanje in odpornost črtali tisti projekti, za katere je verjetno, da se do leta 2026 ne bodo izpeljali, in to so projekti, ki jih najlažje pogrešamo. Predstavniki Vlade, upam, da to sliši čim več državljanov, ker če je ureditev dolgotrajne oskrbe projekt, ki ga naši državljani najlažje pogrešamo, jaz mislim, da je pa to zelo zelo zaskrbljujoča izjava ministra, na katero bi pa bilo treba odreagirati in nakazuje seveda na to, da dajete obljube, nekaj zapisujete, pa v bistvu ne rešujete tistega, kar pa ljudje dejansko potrebujejo. V načrtu za okrevanje bi seveda lahko reševali tudi kadrovsko stisko v domovih za starejše, namreč trenutno je v domovih po Sloveniji praznih 750 postelj , pane zato, ker ljudje ne potrebujejo te oskrbe, ljudje čakajo v dolgih vrstah za to, da pridejo na vrsto za sprejem v domove za starejše, ampak ni kadra, ki bi to izvajal. Iz načrta za okrevanje bi lahko s pomočjo evropskih sredstev sicer to zagotovili, 500 mest, ki jih je izborila prejšnja vlada, ampak glede na to, da ste dolgotrajno oskrbo črtali iz tega načrta, če boste še vseeno vztrajali na teh mestih, bo verjetno potem to treba pokriti iz državnega proračuna. Seveda se je pa tukaj izkazala nova laž te vlade, da zamik Zakona o dolgotrajni oskrbi ne bo vplival na pridobitev na pridobitev evropskih sredstev, kar pa seveda ni res, konkretno v tem času bomo izgubili vsaj 20 milijonov evrov. Ne zamika se pa seveda samo pri dolgotrajni oskrbi, ampak praktično na vseh področjih, kjer ste obljubljali reforme, ki jih pa vsaj do danes praktično ni. Poleg davčne, zdravstvene, je bila napovedana tudi pokojninska reforma. Zdaj lahko rečem samo to, ne ne glede na to, da so bili danes očitki, da ni nekega konstruktivnega dialoga, bom jaz tukaj podala zelo konstruktivno kritiko in vam nanizala dejstva, kako so ti upokojenci ostali pod vašo vlado resnično popolnoma pozabljeni. V koalicijski pogodbi imate na strani 40 zapisano, da boste do leta 2023 dvignili pokojnine najmanj na 700 evrov in v doglednem času dvignili zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo za 10 % nad pragom tveganja revščine, kar pomeni, da bi morale znašati pokojnine za 40 let delovne dobe 910 evrov. Seveda nič od tega do danes ni realizirano. V Slovenski demokratski stranki smo sicer vložili zakon, ki je predvideval dvig pokojnin zlasti zaradi draginje in ki je vseboval tudi vaše zaveze iz koalicijske pogodbe, ampak prav koalicija je takrat glasovala proti zakonu in torej proti lastni vsebini koalicijske pogodbe. Toliko o tem, kako resne so vaše namere ali pa obljube, če želite. Številni upokojenci so bili spregledani tudi ob draginjskih dodatkih, ste pa uspeli dvigniti socialne transferje, in to kar za 10 %, na drugi strani pa pač s tem nekako ignorirate tiste ljudi, ki so 40 let delali, gradili Slovenijo, vzdrževali ta sistem, vplačevali v pokojninsko blagajno, danes pa živijo pod pragom revščine. Jaz se zahvaljujem predsedniku Vlade za tale slajd, skrb za upokojence, bi ga pa želela še malo bolj podrobno preučiti oziroma predstaviti tukaj, da bodo resnično naši državljani videli, kakšna je skrb te vlade za upokojence. Tudi Tudi mene namreč boli, da se predsednik Vlade danes tukaj hvali, da so se pokojnine dvignile za 5,2 %, po drugi strani pa vemo, da je uradna stopnja inflacije 10,5 %, kar pomeni, da ste upokojence opeharili najmanj za 5,3 %, če bi želeli, da bi pokojnine ostale na isti ravni ob podražitvi hrane za 9,1 %. Treba je tudi povedati, da so bili konec leta izpolnjeni vsi zakonski pogoji za izredno uskladitev pokojnin, ki je pa vaša vlada ni izvedla, kljub temu, da smo v medijih poslušali nekakšna zavajanja o tem, kako so se izredne uskladitve pokojnin izvedle, pa se niso. niso. Če bi se, potem bi danes imeli upokojenci pokojnine višje najmanj za 9,7 %, ne pa tako, kot se je pohvalil predsednik Vlade, za 5,2 %. Če pa gledamo, kaj ste naredili pri teh energetskih dodatkih v okviru ukrepov za blažitev draginje pri upokojencih, takrat ste dodatek vezali na varstveni dodatek, vas opozarjali v Slovenski demokratski stranki. Želeli smo, da ta dodatek dobijo vsaj tisti upokojenci, ki imajo pokojnino nižjo od stopnje praga tveganja revščine**,** seveda posluha s strani koalicije ni bilo in energetski dodatek je tako prejelo približno 70 tisoč upokojencev od več kot skupaj 600 tisoč upokojencev, kar pomeni dobrih 10 %. Pa še mogoče en podatek, danes že skoraj polovica upokojencev živi pod pragom tveganja revščine in to je konstruktivna kritika, spoštovana kolegica kolegica Meira Hot, in to so predstavljena dejstva, ki so realna, namreč milijoni na eni strani za nevladnike, na drugi strani pa, ja, tudi zato imate upokojence na ulici, ker si več ne morejo privoščiti nobenega dostojnega življenja, na drugi strani pa seveda ogromno ogromno denarja za tiste nevladne organizacije, ki so vam nekako tudi pomagale priti na oblast. Torej, če zaključim, realnost pod to vlado. Danes, ko gremo v trgovino, za nakup košarice sicer plačamo več, ampak danes nas Vlada prepričuje, da se je hrana pocenila. Ko dobite na transakcijski račun pokojnino, plačo, si za ta znesek lahko lahko skozi mesec privoščite manj kot pred letom dni, ampak Vlada danes pravi, da skrbi za upokojence, ranljive skupine in da skrbi za plače zaposlenih. Plačujemo vse višje položnice elektrike, komunale, ampak Vlada zatrjuje, kako uspešna je v boju z inflacijo. Veste, to je realnost te Vlade v letu dni, to je vaša solidarna sedanjost in se bojim, kakšna bo šele solidarna prihodnost pod to vlado.

od teh 22 strani, kolikor obsega interpelacija, se pravi na sveti čas osamosvojitve, se pravi ukinjanje nekega na pol privatnega muzeja, ki si ga je nekdo izmislil zato, da bi slavil samega sebe, saj za to gre pri tej interpelaciji, v tem presežku domišljavosti – za ukinjanje muzeja, ki naj bi bil temelj države, ker hrani nekaj kosov iz svetega časa osamosvojitve. ima sicer nek muzej s temeljem države, razen napuha osamosvojiteljev, prepričanih, da so oni ta temelj, naj mi kdo razloži. Torej, danes se gremo spet lov za izgubljenim osamosvojiteljskim kapitalom. Interpelacija se sicer začne z nekimi dramatičnimi, patetičnimi očitki Vladi, ki so sicer značilni za skrajno desne stranke, o razgradnji naroda, družine, zasebne lastnine, svobodnega podjetništva. Sem poslanka vladajoče koalicije, pa še nisem opazila, da bi kdo od mojih kolegov v poslanski skupini, v koalicijskih strankah ali Vladi karkoli od tega skušal razgraditi. Kolikor vem, imamo zasebno lastnino, imamo svobodno podjetništvo, nič je ne ogroža in prav tako nič, razen družinskega nasilja ali homofobije, ne ogroža naših družin in narod je, kolikor vem, nedotaknjen. Zanimivo pa je, da se s strani te skrajno desne stranke nenehno vrstijo očitki o domnevno protislovenski politiki, celo trditve, da vladajoči in njihovi pristaši sovražijo Slovenijo in Slovence. Lansko leto, polno volilnih in referendumskih porazov skrajne desnice, je pokazalo, da to domnevno protislovensko politiko podpira večina Slovenk Zato nikakor ne razumem, kako bi lahko večina Slovenk in Slovencev sovražila svojo domovino in svoj narod. Ob vsem tem patosu, v vseh teh hudih obtožbah je zato seveda najbolj bizarno, da je jedro tega vašega zmazka na 22 straneh, 14 strani jadikovanja zaradi ukinitve nekega muzejčka, za katerega razen ustanoviteljev in redkih obiskovalcev doslej in prej nihče sploh ni slišal. Kaj pa pravzaprav lahko vidijo ti redki obiskovalci v tem menda svetem prostoru? Glasovalno skrinjico, Elanove smuči, pričevanja samooklicanih sopotnikov Jožeta Pučnika, torej nekega Bernarda Brščiča, Barbare Brezigar,Deana Komela, in neke prepletene žice po stropu, ki naj bi menda predstavljala Pučnikovo koronarno ožilje. Pa se vi vsi skupaj norčujete iz dr. Jožeta Pučnika? Predvsem s to vsebino muzeja, ki ste jo postavili v stavbo, v kateri deluje celo neko podjetje, če sem prav razumela, za laminacijo obrvi. Ali sramotite slovensko osamosvojitev? Ta je, kot vemo, kulminirala v 10-dnevni vojni kot centralnem dogodku stoletnih teženj Slovencev po lastni državi. Kolegica Vera Granfol je na lastni koži občutila grozote te 10-dnevne vojne. V Gornji Radgoni so ji granate tankov JLA

razpravo zelo natančno pojasnil, čemu sledi stroka pri postavljanju nekega muzeja, pri snovanju osrednje državne zbirke, ki popisuje nastanek države. Predvsem ne temu, kar v tem svetem prostoru, kot ste ga imenovali, počnete vi, se pravi, da bi se lagalo, da bi se potvarjalo in brisalo zgodovino. Zato še enkrat ponovimo, zakaj je nesmiselno vzdrževati nek muzej, ki nima ne primernih prostorov, ne vsebine, ne koncepta, ob tem, ko imamo vse potrebno že v okviru Muzeja novejše zgodovine, v katerega se zdaj združujejo ti artefakti iz tega muzeja. Ta naravnost ponorela obramba muzeja samo kaže, za kaj je šlo ustanoviteljem – izključno za lastno slavo in lastno promocijo. Za mali mavzolej heroičnih osamosvojiteljev, ki imajo menda edini pravico soditi o tem, kdo je kaj prispeval k osamosvojitvi, komu pa samostojna Slovenija naj ne bi bila intimna opcija

Recimo, da ta ni nastala s slavnim zasedanjem Demosa v Poljčah, kjer so kljub začetnim pomislekom nekaterih vidnih Demosovcev sprejeli sklep o plebiscitu, pač pa je imela zelo dolgo predzgodovino. Pa bom naštela. Od Majniške deklaracije, bojev za severno mejo do druge svetovne vojne in NOB, zelo tragičnih dogodkov po drugi svetovni vojni in nato do povojnih političnih spopadov za večjo samostojnost republik v SFRJ, Kavčičeve vlade konec 70. let prejšnjega stoletja, pa 80. leta. Tu velja omeniti vlogo tednika Mladina, tudi Tribune, predvsem pa je treba poudariti pomen civilnih iniciativ, ki so delovale pod dežnikom Zveze socialistične mladine Slovenije, in to v času pred in ob ljudeh, ki so delovali in pisali za Novo revijo. In mimogrede, na kar vedno znova pozabljate, saj je treba ta del zgodovinskega spomina očitno za vselej izbrisati, na pomen vloge slovenske partije z Milanom Kučanom na čelu, ki je bitko za Slovenijo bil na beograjskem parketu s Slobodanom Miloševićem. Spoštovane kolegice in kolegi, osamosvojitev ni solo projekt prvaka današnje skrajno desne stranke, ki si je s skupinico prijateljev dal postaviti ta muzejski spomenik. Osamosvojitev je bilo skupno dejanje vseh Slovenk in Slovencev in je naša skupna vrednota. Za uspeh osamosvojitve države je zaslužnih mnogo znanih in tudi neznanih ljudi. Epolete svetniškega sija si ne more pripeti en sam junak. Tudi vsi tisti, ki se jih v slogu Stalina ali partije iz leta 1945 poskuša brisati iz kolektivnega spomina naroda, so bili zraven. Pa če začnemo pri slovenski policiji, teritorialcih in tudi velikih osebnostih – dr. Spomenka Hribar, dr. Tine Hribar, dr. France Bučar in predsedniki ZSMS, v tistem obdobju Tone Anderlič, Jožef Školč, uredniki in novinarji Mladine in ustanovni člani Bavčarjevega odbora za varstvo človekovih pravic v času afere JBTZ. Ob Igorju Bavčarju so to bili Pavel Gantar, Rastko Močnik, Mile Šetinc, pozabiti ne gre Janševega pravnega zagovornika v tistem obdobju, Matevža Krivica, in njegovega takratnega zdravnika dr. Dušana Kebra. Da, sami ekstremni levičarji in nekdanji LDS so branili Janšo, da je prišel iz zapora leta 1988.Ko govorimo o osamosvojitvi, pa nikakor ne moremo mimo pokojnega dr. Janeza Drnovška, nekdanjega predsednika. Ne moremo pozabiti vloge, ki jo je imel kot prvi demokratično izvoljeni predsednik, slovenski predstavnik v predsedstvu nekdanje države, in na njegovo vlogo pri odhodu JLA iz Slovenije. Na vse te ljudi ste pozabili ali pa jih omalovažujete. Osamosvojitev se ni zaključila z odhodom JLA, temveč se je nadaljevala, najprej s sramotnim izbrisom 25 tisoč prebivalcev Slovenije. To niso bili samo oficirji JLA, temveč po večini ljudje, tudi Slovenci, iz najnižjih socialnih slojev, ki sploh niso razumeli, kaj se dogaja. Osebno bi pričakovala, da bi muzej, ki se ukvarja s tako kompleksnim obdobjem, kot je nastanek države, čim bolj faktografsko prikazal dogajanje, ne pa da je z državnim denarjem podprta samo ena, in to popačena, interpretacija zgodovine, ki se nam jo vsiljuje zadnjih 30 let. V tak muzej bi nedvomno sodil tudi kotiček o trgovini z orožjem, pojasnila o orožarski trgovini nam prvak SDS obljublja že od leta 2000, pa do danes o tem, kako se je začel vzporedni finančni mehanizem te konkretne politične stranke, kolega še vedno nič ni pojasnil. Še enkrat, osamosvojitev je skupna vrednota vseh nas, je jedrna točka te države, ki je ni mogoče deliti na samooklicane, edine zaslužne. A predlagatelj interpelacije zoper aktualno vlado se ne zna in ne zmore dvigniti iz tega lastnega močvirja. Še vedno bije stare bitke, še vedno je sredi kulturnega boja, delitve na bolj zaslužne in na nezaslužne za osamosvojitev, ki ga je pred 30 leti zanetil sam, namesto da bi že takrat priznal, da gre čas naprej in da si ljudje želijo zgolj živeti v normalni in urejeni državi, da imajo do take urejene in normalne države vso pravico. Po 30 letih še vedno išče izgubljeni osamosvojiteljski kapital, kar je, kot vemo, leta 1992 ob volilnem porazu tudi očital volivkam in volivcem,

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Spoštovani ministrski zbor, kolegice in kolegi! Kar veliko besed je bilo izrečenih s strani mojih kolegov, tudi kolegice. Ne vem, napuh osamosvojiteljev, ne morem mimo tega, to je res žalostno. Jaz sem vzela to kot neko žalitev. Pa si boste verjetno drugače razlagali, kot si mi razlagamo slabo slabo leto vladanja, v katerem sodelujete. Slabo leto vladanja Vlade, ki je obljubljala drugačno politiko, drugačno življenje. Veste, kaj je obljubljala? Ples in pesem. To je obljubljala. In kaj imamo po enem letu? Lahko pogledamo, kaj imamo po enem letu. Prestrašene ljudi, ljudi je dejansko strah. Strah jih je, kaj bo z razmerami v zdravstvu, kaj bo z upokojenci. Strah je kmete, ki ne vedo, kako bodo lahko kmetovali na svoji zemlji in če bodo lahko redili svojo živino. Strah je mlade, ker ni stanovanj. Strah je Strah je gospodarstvenike, ker je poslovno okolje postalo povsem nepredvidljivo. Strah je vse tiste starejše, ki so upali, da bodo ob vseh kadrovskih težavah, ki jih ima država, tako v zdravstvenem sistemu kot v socialnovarstvenem sistemu, prišli do dolgotrajne oskrbe, da bodo zaživeli pilotni projekti, pa do tega ni prišlo. Ustanavljajo se strateški sveti, za kaj že? Da bi imeli mir, da se zapre usta nekaterim, ki so mogoče glasni, ki imajo mogoče tudi občutek za sočloveka in vidijo tudi kako, na kakšen način reševati zadeve. Pa vidimo, kaj se dogaja s temi strateškimi sveti, da so potrebne nove in nove kadrovske zasedbe, tudi v obliki koordinatorjev. Kje ste zgrešili pot? Veste, kje ste zgrešili pot? V želji po enotni koaliciji, ki ni enotna, ste popustili stranki, ki dejansko časti totalitarni sistem in vse, kar iz njega izvira. Res je,

Že tam se je pokazala ta razdeljenost Vlade, ki pa dejansko zaradi želje in seveda tudi na tak način postaja mogoče za nekaj časa nekoliko bolj enotna. Žalostno je, da moramo dobrih 30 let po osamosvojitvi razpravljati, kako krepiti pozitiven odnos do samostojne države. To, da si je seveda nekdo vzel

spodbudili, kako bomo krepili spomin na ključno dogajanje v slovenski zgodovini, na enotnost slovenskega naroda ob odločanju za samostojno državo. Kako Kako daleč pa smo prišli? Jaz mislim, da si boste lahko vsi na to temo odgovorili vsak zase. Prišli smo tako daleč, da dejansko sistem, ki je deloval

Ukinjanje urgentnih centrov, podaljševanje čakalnih vrst, ukinjanje pilotnih projektov. Meni je res žalostno, da ste ukinili projekt Osilnica. Toliko let, toliko energije je bilo vanj vključeno in na neki točki, namesto da bi zaživel pilotni projekt, se zadeva ukine. Ukine se dolgotrajna oskrba. oskrba. Edini smo v Evropski uniji, ki tega še nimamo, ker bo nekaj boljšega, ker bo nekaj drugačnega, ampak zdajle je že skoraj leto dni od tega, pa ni rešitev. Ni rešitev, razen, kot smo danes že večkrat slišali, gašenje požarov. Obljubljen ples. Glede na vse, kar je bilo zapisano v interpelaciji in kar je bilo danes povedano, pa kar še bo povedano, jaz upam, da ne bo to hrastoveljski mrtvaški ples.

Moram reči, da se z današnjo interpelacijo, odkar je bila vložena, nisem kaj posebej ukvarjal, do tega vikenda, ko sem si jo pa le sprintal in nesel domov. Razlog je ta, ker vem, da gre za eno izmed klasičnih orodij opozicije in arzenal tistih ukrepov, ki so šli v smeri tega onemogočenja nekega normalnega dela te vlade, ki je bila izvoljena, oziroma te koalicije, ki je dobila mandat na volitvah v lanskem letu, 24. aprila.

da sem leta 2023 bral dokument z retoriko, terminologijo 70. let prejšnjega stoletja, kjer navajajo kulturni boj, kulturni kulturni boj, kulturni marksizem in podobne zadeve, moram pa reči, da je bil prvi pomislek, ki sem ga dobil, da je avtor oziroma pisec te razprave po vsej verjetnosti končal en sistem izobraževanja v prejšnji državi v Kumrovcu, tako da

stranka, katere predsednik je edini bivši komunist v strankah v nekem demokratičnem, urejenem sistemu, ampak to je njihova izvolitev predsednika, ki je že 30 let brez konkurence izvoljen in demokratično, kot kaže, vodi to stranko, ki je vložila interpelacijo. Druga zadeva, drug občutek, s katerim sem se pa pri tem soočil, moram reči, da glede na dejstvo, da se več kot polovico te interpelacije ukvarja s tem muzejem in z obdobjem osamosvojitve, tu pa delim en občutek in mislim, da nisem sam, da gre pri tej interpelaciji Vlade predvsem za neko neozdravljivo bolečino predsednika SDS in pa ozkega dela osamosvojiteljev, ki menijo, da jim ni bila v zadostni meri izkazana, ne vem, zahvala, urejen njihov status, pohvala za njihov prispevek v tem procesu, sploh ne vem, kako bi se izrazil, ampak se mi zdi, da je to tisto, kar obremenjuje to politiko zadnjih 30 let. No, jaz ne vem, kaj bi morali narediti okrog tega, morda narediti neko alejo slavnih, da se zmenimo, kdo bo imel spomenik v tej aleji slavnih, pa še tam sem prepričan, da bi se pokregali, kdo bo imel višji spomenik od drugega. Skratka, proces osamosvojitve je bil proces vseh državljank in državljanov, o tem ni dvoma, in da to zlorablja ena ozka skupina ljudi, ki ima neko svojo resnico, ki bi si zato sama postavila muzej, ki prireja svoje proslave, ki ustanavlja svoja veteranska združenja, ne vem, jaz odgovora na to, spoštovane kolegice in kolegi, nimam, je pa to neka bolečina, ki res obremenjuje politiko že 30 let. Ne vem, Američani pravijo, da imajo za vsakega generala po bitki, ne glede na to, koliko je star, ga upokojijo, da mu dajo in uredijo status, s katerim se bo lahko dostojno preživljal. Ne vem, ali smo to zgrešili, da nismo uredili tega, pa se ne bi danes, 30 let po osamosvojitvi, ukvarjali z

Kaj reči o interpelaciji, v kateri predlagatelji navajajo, da odločitve Vlade, da ukine Muzej slovenske osamosvojitve ter Urad za demografijo, temeljijo na kulturnem marksizmu, ki si prizadeva razgraditi temeljni vrednotni sistem zahodne civilizacije. Upam, da ste me poslušali in razumeli. Med drugim navajajo, da koalicija v svojem programu ne skriva, da je njen cilj, pozorno poslušajte, da je cilj koalicije razgraditi narod, družino, zasebno lastnino in svobodno podjetništvo. Predlagatelji celo trdijo, da se vse od nastopa te vlade sprejemajo ukrepi, ki gredo v smer razvrednotenja družine, razgradnje zdravstvene oskrbe, grožnje podjetnikom, znižanja plač v gospodarstvu, siromašenja velikega dela upokojenske generacije, napadov na zasebno pobudo, vzgojo in izobraževanje, propagiranje in uvajanje evtanazije, et cetera, et ena izmed cvetk teh očitkov. Delovanje vlade dr. Goloba v tirnicah kulturnega marksizma je zato ne samo v nasprotju s temeljnimi vrednotami in političnimi svoboščinami, ampak je hkrati v temelju protiustavno. Spoštovane kolegice in kolegi, cenjena slovenska javnost. To zapiše stranka, ki je dve leti, ne po moji presoji, presoji in odločbah Ustavnega sodišča, posegala v omejevanje svobode, uporabljala prekomerno represijo nad državljankami in državljani te države, ki je namesto dialoga z drugače mislečimi izbrala vodni tok, solzivec, represijo. Predlagatelji, a vi to resno? resno? Toliko, da zaključim ta del o teh političnih floskulah in pa tako imenovanih argumentih o škodljivosti te vlade, pa grem iz tega zgodovinsko-fantastičnega dela te interpelacije na nekaj dejstev. Dejstvo je, da je bil začetek delovanja te vlade zaznamovan z dogodki v Ukrajini in pa z seveda z energetsko krizo, tako da je bila tudi večina aktivnosti te vlade usmerjena v reševanje težav v tej smeri. Tisto, kar lahko po po tem, ko je za nami, bi rekel, zima, ki smo se je vsi bali, s katero so strašili državljanke in državljane, da bodo zmrzovali, skratka, ko je za nami, pa ocenjujem, da so bili ukrepi Vlade hitri, da so bili pravočasni. Res pa je, da so bili ciljno usmerjeni, ker ta vlada nima tega luksuza kot prejšnja, da je razmetavala helikopterski denar in delila potrebnim in pa pomoči nepotrebnim. Sprejetje teh ukrepov za blažitev je šlo v dve smeri. Prvi paket ukrepov je šel za blažitev posledic energetske krize za prebivalstvo, drugi paket je šel pa v smeri pomoči gospodarstvu. Vlada je z ukrepi, naj vas samo spomnim, da si je vlada v lanskem letu skrajšala dopust, da smo imeli sejo že konec avgusta, kar ni bilo predvideno, predvsem z namenom, da smo sprejeli zakon, s katerim smo zavarovali državljanke in državljane pred visokimi cenami elektrike in vsega, kar se je dogajalo takrat s cenami na energetskem trgu. Tako da lahko rečem, da večina državljank in državljanov energetske krize ni občutila pri višjih položnicah in da so bili vsi ukrepi, ki so bili sprejeti na področju gospodarstva, sprejeti v dogovoru z deležniki. si poglejmo nekaj dejstev, ko sem rekel, da se ne bom ukvarjal. Ukrepi, ki so bili za pomoč prebivalstvu. Regulirana je bila cena naftnih derivatov, s tem se je zagotovilo, da sta bencin in dizel cenejša kot v sosednjih državah. Regulirana je bila cena elektrike in plina, velja tudi za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Izplačan je bil dvojni otroški dodatek. Predčasno so bile usklajene pokojnine. Rekordno je bila zvišana minimalna plača. Na področju gospodarstva, turizma in športa je bilo precej prizadevanj namenjenih seveda iskanju rešitve za znižanje cen, ki je bremenilo naše gospodarstvo. Dva paketa ukrepov s strani gospodarstva, za katere je opozicija komentirala, da so nezadostni, da način izplačila ne bo mogoč, skratka, [podali] so številne pripombe, ki so se pa zdaj, lahko to rečemo, izkazali za neutemeljene, predvsem po tem, ko je agencija SPIRIT Slovenija, ki je bila odgovorna za izvedbo pomoči gospodarstvu, ta ukrep že izvedla in izplačala izplačilo prvih pomoči podjetjem za lansko leto, mislim, da nekje v mesecu februarju. Konec februarja je začela tudi izvajati ukrep pomoči še za letos, sicer je prišlo kar tisoč 980 vlog za subvencioniranje visokih cen energentov v skupni vrednosti 400 milijonov evrov. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo v letu 2023 skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu, športu ponudila dobrih 634 milijonov evrov novih finančnih spodbud, od tega prek 300 milijonov evrov z lastnimi sredstvi. Lani je ministrstvo skupaj z izvajalskimi institucijami in SID banko ponudilo gospodarstvu in turizmu več kot 700 milijonov evrov razvojnih sredstev in podprlo skoraj 5 tisoč projektov. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je skupaj z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo s 37 milijoni evrov državnih sredstev spodbudilo pomemben investicijski ciklus v slovenski lesnopredelovalni industriji v višini 85 milijonov evrov. Odobreni so bili mikrokrediti za Slovenski podjetniški sklad. Za izboljšanje letalske povezanosti Slovenije s svetom se je sprejel zakon o sofinanciranju ključnih letalskih povezav, ki omogočajo povezave našega gospodarstva in turizma. Nenazadnje je bil sprejet letni program športa za leto 2023 v višini prek 30 milijonov evrov. In nenazadnje, spoštovane kolegice in kolegi, če smo že pri dejstvih, dober mesec prej, v mesecu marcu, je Vlada s farmacevtsko družbo Lek podpisala memorandum o soglasju za načrtovano naložbo v visokotehnološki center za proizvodnjo za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi v Republiki Sloveniji. Gre za eno največjih investicij, neposrednih naložb v zgodovini Slovenije. Cenjena vrednost naložbe je predvidoma 400 milijonov evrov, predvideno je 300 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Rezultat vseh dejstev, pa še številnih drugih, ki jih nisem omenil, spoštovane kolegice in kolegi, se pa zrcali v podatku, da imamo rekordno nizko brezposelnost v Republiki Sloveniji. Nikoli v zgodovini Republike Slovenije ni bila brezposelnost tako nizka kot je danes. Če zaključim, spoštovane kolegice in kolegi. Vse to in še mnogo več počne ta vlada. Vlada, ki po mnenju predlagateljev razgrajuje narod, družino, zasebno lastnino in svobodno podjetništvo. Pa razumi, kdor more. Hvala.

Na 8. redni seji se je naša vlada odločila za ukinitev Urada za demografijo. Šlo je za pripojitev urada Ministrstvu za delo, ker se njegovo delovno področje prekriva z delovnim področjem ministrstva. Ministrstvo je s pripojitvijo urada prevzelo zaposlene, materialna sredstva, dokumentacijo urada in neporabljena sredstva urada, naloge so pa že tako ali tako v pristojnosti ministrstva. Ukinitev urada tako ni imela negativnih posledic. Kaj so bile naloge Urada za demografijo? Sprejemanje in analiziranje demografskega gibanja na nacionalni ravni in v posameznih regijah, priprava strateških državnih dokumentov in politike s področja demografije, ukvarjanje z ukrepi na področju oskrbe in položaja starejših ter ozaveščanje družbe o demografskih izzivih, spremljanje demografske politike drugih držav ter predlaganje Vladi posnemanja dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Sloveniji. Ker so to področja, ki so že tako ali tako v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve je bilo odprtje tega urada sporno že za prejšnjega ministra za delo in tudi za združenje Srebrna nit. Združenje je takrat poudarilo, da je bila ustanovitev takega urada, citiram, »še en primer organa, v katerega vladajoče stranke koalicije, predvsem najmočnejša SDS, umeščajo svoje strankarske kadre, med katerimi je težko najti šele dobrimi) strokovnimi in zaposlitvenimi referencami za delo na področju urejanja medgeneracijskih razmerij, predvsem pa urejanja nezavidljivega položaja blizu 430.000 ljudi, starejših od 65 let«. Smo hitro starajoča se družba. Če ne bomo začeli skrbeti za mlade in podmladek, nimamo možnosti dostojnega preživetja. Zato je treba ljudem nujno zagotoviti boljše plačane službe, streho nad glavo in boljše pogoje za življenje, šele takrat se bodo mladi prej odločali za družine, še več, odločali se bodo lahko tudi za večje družine. Demografija neke družbe je predvsem povezana z blagostanjem te iste družbe. Rekordno nizka brezposelnost, ki jo uživamo v času te vlade, je tista najboljša podstat za pozitiven premik slovenske demografske slike. Demografska politika države se začne pri zagotavljanju pogojev za ustvarjanje družine in ekonomska neodvisnost je tu temeljni predpogoj. Ta ekonomska neodvisnost je vezana na zaposlitve, nikakor pa ne na nek urad, ki je služil kot priročno odlagališče za reševanje političnih kadrov. Vzdrževanje nizke brezposelnosti in ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo sta ključna elementa izboljšave demografske slike v Sloveniji in to ta vlada tudi počne. Hvala.

tukaj naslavljata članstvo glede Muzeja slovenske osamosvojitve in današnjega shoda, povezanega s tem. Med drugim, da bo informacija popolna, v tem dopisu pravita tudi naslednje: »Stališče predsedstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo in vodstva Zveze policijskih veteranskih društev Sever je jasno. Nikoli nismo bili in nismo proti Muzeju slovenske osamosvojitve. Smo pa že od vsega začetka proti neideološki ustanovitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve, kot je bil poimenovan ob formalni ustanovitvi v minulem letu.« Skratka, bom še enkrat prebral: nikoli vodstva obeh veteranov niso bili in niso proti Muzeju slovenske osamosvojitve, smo pa že od vsega začetka proti neideološki ustanovitvi.«

sta proti samostojnemu muzeju, ki bi bil postavljen na neideološki osnovi. Človek najprej misli, da gre za napako, potem pa beremo nadaljevanje in dejansko se onadva v bistvu zavzemata za ideološki prikaz slovenske osamosvojitve. Toliko o nepolitičnosti in o stroki, resnici na ljubo je pa treba reči, da na koncu ne nasprotujeta temu protestu in zapišeta naslednje: »Zaradi navedenega in predvsem zaradi vaših lastnih spoznanj, spoštovane vojne veteranke in veterani, se boste sami odločili, ali se boste protesta udeležili ali pa Toliko o dopisu predsednikov dveh veteranskih organizacij. Kar se tiče ostalih razprav, moram reči, da se je med dosedanjo razpravo vendarle izkazalo, da je bila ta interpelacija koristna. Ravnokar sem dobil sporočilo, da je predsednik Vlade sprejel gospoda Ruparja, prej se to nikakor ni dalo, mislim, da so mesece trkali na ta vrata, danes pa je to bilo naenkrat možno, nenajavljeno.

ob začetku seje pri poslanskih vprašanjih govoril, da je vse v redu s tem kanalom in tako naprej, zdaj pa neka organizacija, ki si lasti avtorstvo te vlade, sama poziva ljubljanskega župana, da ustavi gradnjo projekta, za katerega je predsednik Vlade

V teh razpravah od mojega zadnjega oglašanja je bilo kar nekaj navedb vezanih na sam Muzej slovenske osamosvojitve. Najprej moram reči, da zelo smešno zvenijo ti očitki, kako naj bi si s tem muzejem nekateri osamosvojitelji postavili svoje ekipe in spomenike. In zakaj je to smešno? Zato, ker to prihaja od tiste politične opcije, ki bedi nad, mislim, da 7 tisoč 500 spomeniki socialistični revoluciji, posejanimi po Sloveniji. In gre za bolj sporno osebo. Več pobitih ljudi ima ta oseba na svoji vesti, bolj se nekatere ministrice te vlade rade slikajo s temi kipi.

Kolikor vem, je edino, kar se je zgodilo od te tako imenovane združitve, to, da se je dva človeka vrglo na cesto. Dva zgodovinarja, dva velika strokovnjaka. to je ta združitev. Poleg tega, če bi vam šlo res za združitev, potem bi ministrica za kulturo svoje gostovanje na Čebinah včeraj ali predvčerajšnjim združila z obiskom Hude jame. No, in zakaj te združitve ni naredila, če se to da vse združiti? je šla samo na Čebine, kar je itak sramota sama zase. Je pa seveda ta obisk za razjasnitev samega motiva za ukinitev tega muzeja zelo dobrodošel, ker dejansko nekdo, to proslavlja kot [institucija], ministrstvo je namreč sporočilo, da tam ni bila zasebno, da je bila tam v imenu institucije, ministrstva. Nekdo, ki aprila leta 2023 proslavlja kot uradna oseba ustanovitev zločinske organizacije, za katero je nepregleden niz zločinov in zaradi katere se je Slovenija dejansko osamosvojila, ker je prejšnjo državo spremenila v takšno okolje, da smo iz njega bežali.Poglejte, takšna oseba zagotovo ne more pozitivno gledati na Muzej slovenske osamosvojitve. To je takšno nasprotje vrednot, da to enostavno ne gre skupaj. Ta obisk na Čebinah je potrdil, da so ti izgovori o stroki, o tem, da ni bilo razprave, kakšna razprava pa je bila pa ob ukinitvi, mimogrede, da je to vse iz trte izvito. Tudi to, kar je bilo danes slišano, moram reči, da, prvič, zelo potrjuje ta motiv tistega dela vlade, ki si je to zamislil, se pravi ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve in poveličevanje totalitarnega režima. Ta poskus, da se to pač sprovede pod neko stroko, je danes v teh nastopih klavrno propadel. Dejstvo je, in mislim, da je treba pač po vsem tem, kar je bilo povedano, to tudi zelo jasno osvetliti, da je obisk Čebin s strani uradne predstavnice Vlade Republike Slovenije po vseh teh resolucijah, ki so bile sprejete v Evropskem parlamentu, na evropskem nivoju, v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope, dejansko tudi tudi za nazaj osvetlil prave razloge za ukinitev tega muzeja. Ukinitev tega muzeja je zgolj neka pika na i številnih dogajanj, ki kažejo na to, da pač upravljavci države vodijo oziroma upravljajo državo v nasprotju z vrednotnim središčem slovenskega naroda. Do te pike na i, do tega, bom rekel, simboličnega dejanja seveda ne bi prišlo, če bi bilo s slovensko osamosvojitvijo in vlogo slovenske politike pri tej osamosvojitvi dejansko tako, kot se tukaj govori. Jaz verjamem, da mnogi mlajši tukaj, še posebej v teh klopeh desno od mene, pravzaprav zadev niti ne poznajo, pač sledijo temu, kar je bilo v teh desetletjih povedano, niso bili zraven, niso brali. V šolskih učbenikih je pač o tem, kar je, se pravi nič resnega. Ne glede na to, kaj bo kasneje rečeno, pač moram reči, ne zamerim nikomur, ker tisti, ki ne pozna informacij, pač ravna na podlagi tega, kar pozna, omejeno. Ampak obstajajo dokazi, obstajajo zgodovinska dejstva, na podlagi katerih je povsem jasno, da je do ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve prišlo zaradi tega, ker je del slovenske politike ob osamosvojitvi temu dejanju nasprotoval, ga blokiral. Kasneje, ko je kljub njihovim naporom ta projekt uspel, ga je skušal omalovaževati, potem ko se je nazaj prikopal do oblasti. Seveda je ta institucija, Muzej slovenske osamosvojitve, moteča, ne zaradi tega, kar se je tukaj govorilo, da bi si nekateri radi postavljali spomenike, ampak zaradi tega, ker se ta del slovenske politike, ki je slovenski osamosvojitvi nasprotoval, ki mu osamosvojitev ni bila intimna opcija, boji, da bi se nekaj tega nasprotovanja ob nekem strokovnem pristopu zgodovinske stroke v tem muzeju tudi nenazadnje pokazalo, ker obstajajo posnetki. Obstajajo posnetki skupščinskih sej, nekateri so na YouTubu, nekateri so jih skušali izgubiti, pa so se kasneje našli, obstajajo posnetki skupščinskih sej iz časa slovenske osamosvojitve, kjer se je tej osamosvojitvi nasprotovalo. Obstajajo posnetki skupščinskih sej, kjer se je glasovalo o Temeljni ustavni listini, pa so bili nekateri proti. 240 delegatov nas je sedelo v prostoru, ki je bil predhodnik tega. Ni jih 240 glasovalo za osamosvojitev, le 180, 190.

Predsednik predsedstva, gospod Kučan, ki je imel govor 26. junija na Trgu republike, tukaj pred Državnim zborom, v glavnem korekten, je na koncu dejal, danes so dovoljene sanje, jutri bo pa nov dan.To dan.To ste velikokrat slišali, ker je bilo velikokrat predvajano, nikoli pa vam slovenske televizije niso pokazale njegovega govora dan prej v tem istem prostoru, njegovega govora, ko se je sprejemala Temeljna ustavna listina in Ustavni zakon, 25. 6. 1991. Kaj mislite, zakaj vam tistega govora niso nikoli pokazali? Zato, ker je gospod Kučan tam govoril, da okej, zdaj se bomo osamosvojili, plebiscitni rezultat to narekuje in tako naprej, ampak takoj po tem, ko bomo rekli, da smo samostojni, se moramo pa spet začeti pogajati o skupnem življenju v Jugoslaviji in je naštel, mislim, da 4 pogoje, pod katerimi se bomo spet povezali. To je samo po sebi okej, ni bilo nič posebnega, bi se dalo nekako spraviti v nek normalen okvir, tako se je to tudi takrat razumelo, če ne bi kasneje na dan prišlo mnogo dokumentov in pričevanj, ki so seveda to, bom rekel, dvotirnost dela slovenske politike osvetlili, in zato, da se to nekoč ne bi nekje pokazalo v neki instituciji po pravilih stroke, na podlagi faktov, ki obstajajo, posnetkov, govorov, časopisov, ki so objavili ta govor in so v NUK, recimo, mogoče se ga dobi tudi v Parlamentarni skupščini in tukaj v knjižnici. Seveda muzeja ne sme biti, itak je sramota, da je ta institucija nastala šele po 30 letih. Slovenija je edina država, ki nima samostojnega muzeja, ki obeležuje čas,

za vse živo imamo samostojne muzeje, za slovensko osamosvojitev pa ne sme biti muzeja, in to zaradi tega, ker se je peljala dvotirna politika. Nekateri poslanci in politiki takratnih opozicijskih strank danes o tem dokaj odkrito govorijo, kako je bilo. Demos je na volitvah zmagal s programom samostojne Slovenije, Majniške deklaracije, vse ostale stranke so šle pa na volitve s temeljno listino, kjer je pisalo, prihodnost vidimo v okviru Jugoslavije in neke vrste socializma. Preberite si to temeljno listino, ki je bila podlaga za nastop na volitvah takratnih levih strank. Vse, kar govorim, je dokumentirano, kadarkoli lahko preverite, lahko vam tukaj na licu mesta pokažem te dokumente. In šele potem, ko je prišlo do predlogov za plebiscit, ko je Demosov poslanski klub to formalno

to oznanil na zborovanju na Štajerskem, naslednji dan smo lahko v Delu prebrali izjavo Milana Kučana, ki je rekel, kdo je Jože Pučnik, da nas bo pošiljal na plebiscit. Nekaj dni so bili vsi proti, cela levica je bila proti plebiscitu, potem so bile objavljene ankete, ki so kazale, da pa ljudstvo to podpira in potem je tudi s pomočjo zelo dialoškega pristopa Demosa prišlo do pogajanj, do popuščanj s strani Demosa glede večine, potrebne za plebiscit, in do podpisa sporazuma parlamentarnih strank, na podlagi katerega je bila izražena formalna politična enotnost za plebiscit o osamosvojitvi. Takrat je bil en tak veličasten trenutek, ko je bilo jasno, da bo prišlo do pozitivnega rezultata. Ko je bil ta rezultat objavljen, je presenetil vse. Izkazalo se je, da gre za, ne 100-odstotno, ampak blizu tega, večinsko voljo naroda in vseh, ki so imeli takrat stalno bivališče v Sloveniji, kjer so lahko vsi glasovali, ne glede na državljanstvo, in ta rezultat je premaknil tudi del takratne leve politike. V takratni skupščini smo srečevali ljudi, ki so bili prej proti, pa so bili potem za in smo videli, da mislijo iskreno. A ne vsi, ne pa vsi.V času najhujših groženj z vojaško agresijo v začetku leta 1991 naenkrat zjutraj preberem v časopisju tako imenovano Deklaracijo za mir, podpise štirih članov predsedstva republike s predsednikom predsedstva Kučanom na čelu. Predsedniki praktično vseh opozicijskih strank, od Ribičiča do Školča in tako naprej, celo predsednik podmladka krščanskih demokratov je to podpisal. Ne vem, kako so ga dobili zraven. Potem so bili tam tudi, mislim, da trije podpredsedniki vlade, nekaj ministrov Demosove vlade. Vrsta tako imenovanih uglednih osebnosti je podpisala neko deklaracijo, v kateri je pisalo: »Slovenija ne potrebuje vojske, nasprotujemo kakršnemu koli oboroževanju Slovenije in JLA«. JLA ni potrebovala oboroževanja, ker je bila polna orožja, plačanega z našim denarjem. Mi pa smo to potrebovali. Vsak pri zdravi pameti je vedel, da brez obrambne moči osamosvojitev ne bo uspela. Ampak naslednji tedni so pa potem res pokazali, zakaj je bil ta dokument lansiran. Na skupščinskih klopeh so se znašli zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti in proračun za leto 1991. Proračun, ki ga je Demosova vlada predlagala že oktobra prejšnjega leta, pa še vedno ni bil sprejet, ker so bili trije zbori in kompliciran postopek in levica je nasprotovala, predvsem zaradi vojaškega oziroma obrambnega dela. In potem so sledila mesece dolga pogajanja in usklajevanja, ker postopek je bil tak, da je na koncu, če ni bilo isto besedilo sprejeto v vseh treh zborih, treba napraviti nekaj krogov usklajevanj in šele potem je skupna seja treh zborov glasovala o tekstu. Šele nekje konec marca smo prišli do tega, da je prišlo do neke skupne seje, kjer naj bi Demos imel, ne vem, 12 glasov teoretične večine. Na koncu so bili ti akti sprejeti z enim oziroma dvema glasoma večine. Niti vsi poslanci stranke Zelenih, ker je tudi Dušan Plut podpisal to Deklaracijo za mir, niso glasovali ne za zakon o obrambi, ne za zakon o vojaški dolžnosti, ne za proračun. Obrambno usposabljanje prve generacije slovenskih vojakov je čakalo mesece, ker ni bilo denarja in pravne podlage. Gospod Breznik je bil del te prve generacije in verjetno ve, kdaj je šele dobil poziv. Za las je šlo. Aprila so bili potem sprejeti še nekateri akti, tudi samo z nekaj glasovi Demosove večine in seveda levi pol, tisti del levega pola, moram biti pošten, ker niso bili vsi, ki je nasprotoval osamosvojitvi, je začel proslavljati, češ osamosvojitev bo, vendar bo samo operetna. Ko smo poslušali o operetni osamosvojitvi,

bomo to državo pač osamosvojili, jo branili, če bo napadena, in uveljavili samostojno držo in slej ko prej nas bodo priznali. izkušena protiosamosvojitvena politika v levih opozicijskih strankah je pač komunicirala tudi z Jugoslovansko ljudsko komunicirala z zveznimi oblastmi, kjer so bili njihovi člani, podpredsednik zvezne vlade je bil Živko Pregl, dolgoletni poslanec Ivo Vajgl je bil takrat celo, mislim, da šef jugoslovanskega Ukoma ali ali kaj podobnega, pa še vrsta drugih je bila na številnih ministrskih mestih. V zvezni vladi so bili nekateri Slovenci seveda iz vrst levih strank oziroma partije, ki so jih tja prej kadrirali, tako da so imeli seveda bistveno boljše informacije od nas in so vedeli, kaj naj bi to bila operetna osamosvojitev. Kam pes taco moli, smo neposredno izvedeli 12. junija 1991, ko so se na Otočcu sestala vodstva takratnih Zveze komunistov, Stranke demokratične prenove, mislim, da se je tako imenovala predhodnica Socialnih demokratov, in sestrske stranke iz Bosne in Hrvaške. In naslednji dan smo v Delu videli članek, lahko ga še vedno preberete, kjer je pisalo: »Osamosvojitev je za nas sprejemljiva samo pod pogojem takojšnje ponovne združitve v Jugoslaviji«. Nekaj dni prej je bil tam sestanek podmladkov teh istih strank, kjer so dali isto sporočilo. Šef podmladka iz Slovenije je kasneje postal pri nas predsednik države, sicer dosti korekten, ko govori o teh časih. Takrat pa so zazvonili alarmi. Naslednja stvar, ki je prišla rekel, negativnih logov, je bila najava policijske stavke 27. junija, se pravi prvi dan, ko naj bi Slovenija postala samostojna in ko smo na nek način vedeli, da bomo takrat na začetku najbolj ogroženi, je policijski sindikat napovedal stavko. Policisti so se seveda temu uprli, od tega kaj veliko ni bilo, ampak sindikat, ki je bil pač v domeni leve struje, je napovedal stavko. In ko je bila Slovenija potem, tako kot je bilo pričakovano, dejansko napadena, so imeli velike težave z nekaterimi ukrepi, kjer so bila pač potrebna ravnanja takratnega predsedstva, kajti na njih je bil pritisk dela te politike, gospoda Školča recimo, ki je tam ves čas vedril in tako naprej, da se v oborožen odpor agresiji ne gre. Ko je razširjeno predsedstvo o tem odločalo, prej je bil omenjen gospod Drnovšek, vsa čast njegovemu spominu, ampak on je bil tam odkrito proti, 27. junija zjutraj proti temu, rekel je, jaz tukaj ne bi še bolj zaostroval, ko smo predlagali, da se uveljavijo ukrepi za obrambo Slovenije. je bilo razpoloženje med narodom drugačno, ljudje so se goloroki uprli tankom, slovenski narod je ubranil samostojno državo, slovenski narod je takrat

in dogodki so si kasneje sledili v našo korist. Delali smo tudi nekatere korake na pol nazaj, recimo v Brionski deklaraciji in tako naprej, ampak stvari so se dobro odvile. No,

Nekako smo državne praznike spravili skozi, potem je prišla, mislim, da prva obletnica in leva politična scena v Sloveniji je bila proti temu, da bi imeli proslavo Potem je predsednik predsedstva začel podeljevati znake svobode, to je odlikovanje, ki je bilo ustanovljeno izključno, in to še vedno piše v zakonu, za zasluge pri osamosvojitvi, ljudem, ki so bili proti, dokazano proti osamosvojitvi, domačim in tujim. Tudi tujim politikom, ki so nasprotovali slovenski osamosvojitvi, so se naenkrat začela podeljevati državna odlikovanja za podporo osamosvojitvi. In stvari so postale čudne. So se pa začele jasniti, kajti na dan so začeli prihajati določeni dokumenti in akterji takratne jugoslovanske, pa tudi tuje politike, so objavili svoje spomine in naenkrat je bilo jasno, da se vsem tem dogodkom za obeležitev slovenske osamosvojitvenasprotuje predvsem zaradi tega, ker se ne želi, da se kakršnakoli luč posveti na to, kar se je dejansko dogajalo. Recimo, pridobljeni so bili dokumenti o tem, kakšna je bila vloga nekaterih slovenskih funkcionarjev pri razoroževanju slovenske teritorialne obrambe maja leta 1990. Ko je v tem prostoru, ki je sicer drugače izgledal, 16. maja leta 1990 prisegla prva Demosova vlada in so prihajala sporočila, predvsem preko delegatov, ki so bili člani zbora občin, da Jugoslovanska armada po občinah pobira orožje Teritorialne obrambe Predsednik takratne skupščine dr. Bučar je sklical krizni sestanek tam, kjer zdaj sedi gospa Klakočar.

Edini, ki ni nič vedel o tem za tisto mizo, je bil Milan Kučan, ki pa je bil predsednik predsedstva že 10 dni, ker je bilo predsedstvo prej imenovano kot vlada. Nič ne vem o tem, je rekel, in to smo takrat kupili. Potem so pa prišli na dan dokumenti, poročila poveljnikov občinskih štabov teritorialne obrambe, v katerih je pisalo, kateri dan in katero uro so predsedstvo republike oziroma poveljnika teritorialne obrambe obvestili o ukazu, ki so ga dobili že dan ali pa dva dni prej, da morajo dati orožje Jugoslovanski armadi. Dva dni so sedeli na informacijah, nikomur niso povedali. Ko sem jaz prevzemal resor za obrambo, je moj predhodnik, gospod Kušar, imel na mizi eno mapo, kjer je bilo nekaj formularjev, to je bila vsa primopredaja. Na moje vprašanje, ali res pobirajo orožje teritorialni obrambi in upravnim organom za obrambo, je rekel, nič ne vem.

Ti dokumenti so bili javno objavljeni, ljudje kot gospod Kučan so bili postavljeni na laž, pa tudi mnogi drugi, ki so bili takrat del prejšnje oblasti in so bili o tem obveščeni, ampak razen tega, da sta Jože Pučnik in Ivan Oman potem zelo jasno povedala ob 10. obletnici, da je šlo za veleizdajo, se ni zgodilo nič, razen tega, seveda, da se je skušalo še naprej napadati slovensko osamosvojitev. Ne bom rekel protislovenska, posredno sigurno, ampak protiosamosvojitvena politika je pač skušala kasneje, ko so te sile prišle do polne oblasti nazaj, preprečiti kakršnokoli strokovno razpravo o tem. Naenkrat teh posnetkov, ki smo jih vsi videli, ni bilo nikjer. Dokumentarci, ki so se pripravili na nacionalki, pač nekateri so bili blizu resnice, ampak to je bil tabu. O tem, da je bil kdo kaj proti, o tem se pa ne sme. Veliko tega je ohranjenega. Takratna Mladina, ki jo je v bistvu Služba državne varnosti privatizirala, ker je bila za njihove ocene preveč radikalna v času slovenske pomladi, je objavljala vrsto teh izjav, intervjujev, člankov

travo.Objavili so prazno stran, na kateri je bila črna pika, spodaj pa je pisalo: »Toliko časa glejte v to črno piko, dokler se vam ne prikaže osamosvojitev.« Skratka, norčevali so se v času, ko so po drugi strani obvezniki teritorialne obrambe ali pa poveljniki svoje enote pripravili na to, da se bodo ob grožnji za življenje borili za samostojno Slovenijo. Jasno je, da pač te ljudi, pa tudi tiste, ki so jih v tem duhu vzgojili, Muzej slovenske osamosvojitve moti. Moti jih neka dostojna proslava

in oni odkrito pišejo, kako je takratna, bom rekel, leva partijska slovenska politika igrala dvojno vlogo. Premalo časa je, da bi jaz zdaj vse to navajal, pa tudi

ampak nekatera dejstva, ki so tam opisana, so pač nesporno takšna, ker se dajo potrditi tudi na podlagi drugih virov. Enako velja za poročila diplomatskih predstavništev, ki so pokrivala Slovenijo, v glavnem iz Beograda in Zagreba, nekatera tudi iz Slovenije. Tam odkrito pišejo o tem, kako so jim nekateri slovenski politiki že po plebiscitu, nekateri pa celo po tem, ko smo razglasili samostojno Slovenijo, govorili, da v to ne verjamejo, da je to neka avantura Demosa, da so oni za enotno Jugoslavijo in tako naprej. Leta 2003 je v Milanu izšla knjiga, ki jo je napisal visok italijanski in tudi evropski funkcionar Piero Fassino z naslovom Per passione. opisuje svojo politično kariero, bil je podpredsednik italijanske vlade, minister za pravosodje, minister za zunanjo trgovino, sekretar Socialistične internacionale Ampak tam piše tudi o tem, da je 27. junija 1991 obiskal v Ljubljani Milana Kučana in Cirila Ribičiča. 27. junij je bil dan, ko smo se borili za življenje te države. In v tej knjigi Piero Fassino, socialistični politik, verjetno je tudi za levi spekter verodostojen vir, piše naslednje: »Iskal sem Milana Kučana in Cirila Ribičiča, oba sta me rotila, naj italijanska in evropska levica neodvisnosti bivših jugoslovanskih republik ne podarita desnici.« Prepričevala sta ga, naj Evropa ne prizna Slovenije, ker vlada desnica. V času, ko smo si vsi želeli kakršnokoli luč na koncu tunela, v času, ko so tanki orali po naših cestah, ko so ljudje umirali, ko so bili med nami tanki in letala in ko smo si želeli, da nas nekdo prizna, da se malo osvobodimo tega pritiska, pa pride Piero Fassino, ki se ne najavi, ne pri vladi, ne pri znanjem ministrstvu, nikjer, ampak gre h Kučanu in Ribičiču in ta dva ga rotita, da se Slovenije ne prizna. Mislite, da je Milanu Kučanu ali pa Cirilu Ribičiču v interesu, da se ta knjiga pojavi v kakšnem muzeju? Zato vam bodo dali karkoli za to, da take institucije ne bo, karkoli. Ta knjiga je izšla leta 2003. V nekaterih manjših slovenskih medijih je bilo to povzeto, objavljeno. Veliko ljudi zna italijansko in je to prebralo. Bog ne daj, da bi se en sam stavek tega pojavil na kakšnem mainstream mediju v Sloveniji. Si predstavljate, da nek italijanski minister objavi spomine, v katerih napiše, da je bil v času vojne za Slovenijo v Sloveniji in da sta ga Lojze Peterle in Janez Janša rotila, naj se ne prizna Vse kamere bi bile tam naslednji dan ali pa že isti dan. Tukaj pa nič, samo v ozadju napori, bi to postalo del uradne strokovne predstavitve dogajanj, ker na to se sklicuje. Seveda ta obisk Piera Fassina ni ostal brez posledic. Piero Fassino je bil takrat član vladajoče italijanske socialistične stranke, vpliven politik, praktično prvi človek Socialistične internacionale ali pa nekje blizu, mednarodni tajnik italijanskih socialistov, zunanji minister Italije je bil Gianni De Michelis. On je od tega obiska naprej praktično vsakodnevno delal na tem, da se Slovenije ne prizna. Mediji so polni teh njegovih izjav, tudi v slovenskih medijih je bilo velikokrat to ponovljeno, pa nihče tega ni čisto dobro razumel, glede na to, da da te informacije, ki je kasneje prišla iz knjige Piera Fassina, nismo imeli. Še celo po tem, ko je Evropska unija priznala Slovenijo, ker je bila italijanska vlada večinsko za to, in ko je italijanski predsednik kot prvi tuji šef države obiskal Slovenijo 17. januarja leta 1992, se pravi dva dni po mednarodnem priznanju, ga je zunanji minister Italije, De Michelis, ostro napadel zaradi tega obiska. In glej, ni minilo veliko časa, da je gospod De Michelis dobil najvišje državno priznanje od gospoda Milana Kučana. Res je takrat rekel, da podpira osamosvojitev Slovenije, ampak Slovenija je bila itak osamosvojena in mednarodno priznana. Kaj mislite, zakaj je dobil zlati znak svobode oziroma priznanje za osamosvojitev? Torej, muzeja slovenske osamosvojitve v Sloveniji ne sme biti ne zaradi tega, da bi si nekdo postavljal spomenik, ampak zaradi tega, da se neka nesporna zgodovinska dejstva ne bi tam pojavila, obdelana s strani katerekoli zgodovinske stroke. Če bi ministrici iz Čebin šlo za stroko, potem ne bi ukinila muzeja, bi rekla, pač ne zaupam tem strokovnjakom, ki so zdaj tam, pa bi imenovali svoje. Tako ali tako so jih vrgli na cesto. Ampak ne, ukinil se je muzej, ki ga zdaj ni, niste ga združili, tega muzeja de facto ni, ne razvija se. To, da ni imel prostora. Seveda, ker je bil pozno ustanovljen. Delalo se je na tem. Rekli bi, okej, s to stroko se ne strinjamo, želimo drugo. Postavili bi jo, saj ste tudi vse druge obglavili, pa druge postavili. Enako velja za Urad za demografijo, češ prejšnja vlada je tja nastavila ljudi. Ja, seveda, saj ta vlada je postavila urad in je tudi imenovala ljudi tja. Če bi vam šlo za stvar, potem bi zamenjali ljudi, institucija bi pa ostala, pa bi dali tja tiste, za katere mislite, da so bolj sposobni, da se ukvarjajo z enim od največjih strateških problemov te države, pa se to ni zgodilo. Torej, to, kar smo danes dodatno slišali k tem, bom rekel, protislovenskim, protidržavnim ukrepom te vlade, je zgolj osvetlilo prave motive za te stvari.

je kasneje po padcu Demosove vlade, predvsem pa po letu 1994, za eno od svojih ključnih strateških nalog postavil preprečitev kakršnekoli resne obeležitve tega edinega časa v slovenski zgodovini, ko je bil narod enoten, edinega časa, iz katerega dejansko lahko vedno, ko gre za iskanje nacionalne enotnosti, črpamo moči. Vse drugo, samo to ne. Poslušali smo vse živo, kako je Slovenija itak nastala že leta 1945 ali pa na zboru kočevskih odposlancev. Omalovaževalo se je še posebej obeleževanje ukrepov za zavarovanje slovenske osamosvojitve z realno silo, skušalo se je vplivati na veteranske organizacije, kjer se je nekatere kadrovsko prevzelo, tako tako da smo doživeli, ne pri tem, ampak pri enem od prejšnjih predsednikov Zveze veteranov vojne za Slovenijo, da je organiziral kot predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo v Postojni proslavo 4. maja ob obletnici smrti Josipa Broza Tita in na tej proslavi izjavil: »Bili smo enotni v nekdanji državi, slovenska osamosvojitev nas je pa razdvojila.« Če taki ljudje nasprotujejo nečemu v zvezi s slovensko osamosvojitvijo, potem vemo, zakaj. Ampak to se jim je pač izplačalo. Tisti, ki smo sedeli v tem prostoru v času, ko so se sprejemale ključne odločitve, na podlagi katerih je Slovenija nastala, so tisti, ki so temu nasprotovali in smo jih poslušali, imate stenografske zabeležke teh nastopov, marsikaj je tudi posneto, verjetno na črno-belih kasetah te institucije, vsi ljudje, ki so se najbolj izpostavljali v smislu nasprotovanja slovenski osamosvojitvi, so v državi, proti kateri so glasovali, proti kateri so govorili, javno nastopali, doživeli nesluteno promocijo. Nekatere glavne sem že omenil, ampak poslanec Liberalne demokracije Slovenije, ki se je 136-krat oglasil v nasprotovanju obrambnemu proračunu, zakonu o obrambi in zakonu o vojaški dolžnosti, Roman Jakič, je postal minister za obrambo. Pazi, Jožef Školč, predsednik LDS, ki je vsako priložnost izkoristil za nasprotovanje slovenski osamosvojitvi ali pa vsaj ukrepom, za katere smo verjeli, da so ključni, postal predsednik Državnega zbora, minister za kulturo, pa zdaj je hotel biti celo predsednik Državnega sveta. To je oseba, če je kdo prebral knjigo Danila Slivnika, ki je na dan, ko smo bili napadeni, po pisarnah po Ljubljani zbirala podpise za obsodbo ne JLA, ki je napadla Slovenijo, ampak Demosove vlade, ki je tako zaostrovala, da so nas napadli. In to je oseba, ki je znana po izjavi: »Bolje, da se 100 let pogajamo, kot da se en dan bojujemo za samostojno Vse mogoče promocije. Ciril Ribičič, ki je na Otočcu nekaj dni pred vojno

On je postal ustavni sodnik in celo član mednarodne Beneške komisije in še vedno je kao vpliven ustavni pravnik, soli pamet na vse strani. V Sloveniji je takrat obstajala tudi Socialdemokratska unija, ki je bila podružnica Markovićeve stranke, podružnica stranke, ki jo je vodil človek, ki je dejansko poslal jugoslovansko armado v agresijo na Slovenijo, ker predsedstva ni bilo, je ta sklep sprejel zvezni izvršni svet. Predsednik tega, te podružnice Markovićeve Socialdemokratske unije v Sloveniji, je bil dr. Rado Bohinc, ki je še nekaj dni pred osamosvojitvijo, razglasitvijo samostojne države, temu javno nasprotoval na novinarskih konferencah. Ampak ne, on se potem ni umaknil in pokesal in ostal v neki znanstveni sferi, postal je minister za znanost, nato za notranje zadeve, kasneje celo rektor Univerze na Primorskem. Zdaj slišim, da bo nov predsednik Desusa. Ne vem, če ta stranka še obstaja, ampak

takrat v osamosvojitveni skupščini,za Jakičem, sta bila Franco Juri in Jaša Zlobec. Franco Juri je tudi poslanec skupščine, ki je v Delu napisal, da ne bo prišel glasovat za slovensko osamosvojitev, ker bo to žalostno, da bo rajši ostal doma in gledal v morje. Jaša Zlobec tega ni napisal, je pa večkrat nekaj podobnega in še hujšega rekel. Oba sta potem, ko se je Slovenija mimo njih ali pa proti njim osamosvojila, postala ambasadorja Slovenije in to že v zgodnjih 90. letih.

V številnih zbornikih imate njegove izjave, celo dokumente, kjer je v času agresije bratov z jugoslovansko armado postal minister za kulturo. Jože Mencinger, ki je bil podpredsednik Demosove vlade, pa je iz nje dezertiral skupaj z Markom Kranjcem nekaj mesecev pred osamosvojitvijo in je javno povedal, da v osamosvojitev ne verjame, da ne verjame v slovenski denar in tako naprej, in je odstopil kot podpredsednik Vlade, finančni minister Marko Kranjec, tudi takrat. Mislili so, da bodo povzročili veliko krizo nekaj mesecev pred vojno in osamosvojitvijo. Gospod Mencinger je v zahvalo postal rektor ljubljanske univerze univerze in lastnik Bajtovega inštituta. Marko Kranjec, ki je takrat iz vlade dezertiral hkrati z njim, je postal najprej veleposlanik države, v katero prej ni verjel, in potem celo guverner Banke Slovenije.

pa v času samostojne Slovenije ni napredoval, je bil gospod Dušan Semolič, ki je do konca ostal predsednik Zveze svobodnih sindikatov. Ta zamera,

da bi jo najprej odkrito, potem pa seveda prikrito preprečili. Ta zamera je botrovala vrsti dejanj, nenazadnje tudi k ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Hkrati ko so tisti, ki so osamosvojitvi nasprotovali, bili deležni promocije državnih funkcij, tudi najvišjih, so bili vsi, ki so na to opozarjali, diskreditirani, zasmehovani in preganjani. Dejansko je po 30 letih zaradi tega, bi rekel, monopola tega dela leve politike situacija takšna, da velika večina ljudi v Sloveniji ne ve za ta dejstva, kljub temu da so se te stvari dogajale pred manj kot štirimi desetletji, da je še spomin nekje zadaj v zavesti večine generacij, ki so danes žive, res pa, da ne mlajših, in da je vse to dokumentirano in posneto. Za vse to, o čemer sem jaz govoril, obstajajo dokumenti, posnetki, izjave, ki so bile tudi že objavljene. Tukaj je pač debela knjiga, zbornik Slovenska osamosvojitev 1991, bela knjiga. Na stotine dokumentov, nihče jih ni zanikal

Če bi šlo za stroko, če bi šlo za nezaupanje v kredibilnost tistih, ki so ta muzej začeli postavljati na noge, bi postavili druge,

Slovenijo uvrščate na seznam, ki je zelo kratek, vsebuje eno samo državo, ki nima muzeja, ki bi obeleževal čas,v katerem je ta država nastala.

niti ne zaveda vseh posledic tega ravnanja ali pa vsega tistega, kar je do tega pripeljalo, je češnja na torti smešenja slovenske osamosvojitve, ravnanje v škodo slovenskega naroda in slovenske države. Ravnanje, ki je opisano v tem opozorilu o vrednostnem središču slovenskega naroda, in ravnanje, ki generira tudi mnoge druge krize. Ker če ne ceniš lastnih korenin in če ne veš, kaj je tvoja identiteta, če ne veš, kaj si, to želiš tudi biti, ker je to bistvo identitete, potem lahko delaš katerekoli napake. Potem lahko stvari poimenuješ s pojmi, ki pomenijo nasprotno od tega, kar izrekaš, potem lahko nenazadnje govoriš tudi o tem, da imamo najnižjo inflacijo od vseh sosednjih držav. Vse to je pač nižjega ranga, kar se tiče problemov. tiče problemov. Mi te interpelacije nismo vložili zaradi tega dejanja, o katerem ste največ govorili, zaradi ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve, ampak zaradi celotnega korpusa ravnanj, ki je pač pripeljal do tega. Korpusa ravnanj, ki v veliki meri ruši tudi prizadevanja za marsikaj, za kar si številni člani Vlade verjetno pri vsakodnevnem delu prizadevajo. Vi ste Vi ste lahko mornar, kuhar, celo nižji častnik na neki ladji, delate tam vse odlično, obroki so odlično pripravljeni, ograje so počiščene, vse se blešči, tukaj igra orkester, vsa čast tistemu, ki skrbi za to, ampak če ta ladja pluje v napačno smer, od tega na koncu ne bo nič. In o tej stvari v bistvu danes govorimo in kot sem dejal že na začetku, veseli me, da kljub nekim bombastičnim besedam, ki so padale tukaj na začetku, predvsem s strani predsednika Vlade, ta razprava vendarle deluje. Sestanek z gospodom Ruparjem je velik napredek s strani predsednika Vlade. Očitno zdaj ve, da ne obstaja samo neka civilna družba, ki vas je postrojila na Trgu republike, pa ste morali dvigati tablice pred volitvami, ampak to je tista, ki si iskreno prizadeva za dobrobit te države ali pa si je prizadevala, pa ima zdaj nizke pokojnine, da obstajajo tudi takšni, ki te vlade niso volili in niso zadovoljni s temi ukrepi, in da obstaja tudi veliko takih, ki je stranke vladne koalicije podprlo, pa so zdaj razočarani. To intervencijo bi zaključil s tem, da se ne sklicujte več na 24. april. Lahko razpravljamo o vzrokih, zaradi katerih je ena stranka ali pa eno populistično gibanje na teh volitvah dobilo največje število poslancev v zgodovini parlamentarne demokracije to je bilo prej, preden je bilo treba karkoli položiti na mizo in karkoli dokazati. Zdaj pa so inštrumenti za upravljanje z državo v vaših rokah in ljudje vas ne sodijo več po tem, kaj je naredila prejšnja vlada, na katero se je zlilo veliko gnojnice, tudi danes v težkih časih, ampak po tem, kaj lahko vi naredite. Dalj časa se boste izgovarjali na prejšnjo vlado, bolj boste tonili na raznih javnomnenjskih anketah. In na koncu, vsaj tisti, ki ste v tej aktualni vladi, ne imejte strahu pred tem, da vas bo zamenjala aktualna opozicija. Mi vas ne bomo, ne bomo vlagali konstruktivne nezaupnice. Bojte se tega, da vas bodo zamenjali tisti, ki so vas nastavili, in to zaradi nesposobnosti ali pa zaradi tega, ker se pač, tudi če se dela dobronamerno,

Spoštovana predsedujoča! Prosim, da opomnite predlagatelja, da nismo v 20. stoletju, da tukaj nismo pri pouku zgodovine, da smo v 21. stoletju in tema je interpelacija Vlade. Če predlagatelji nimajo argumentov, da Vlada dela slabo,

jaz imam postopkovni predlog v skladu z 69. členom, bi pa želela, da zagotovite red v dvorani v skladu s 75. členom in v sklopu tega vemo, da se interpretira, da poslanci do drugih ne smejo biti žaljivi. Vi sicer še niste predsedovali, ko je gospod Janša gospod Janša to izrekel, ker je imel zelo koncizno strnjeno razpravo, ampak govoril je o tem, da mlajši poslanci sploh ne vemo o osamosvojitvi, pač nekako žaljivo se je obnašal do mlajših poslancev in kar insinuiral, da mi ne vemo, kaj se je zgodilo ob osamosvojitvi in tako dalje. To se mi zdi žaljivo. Ne samo da je žaljivo, ampak je žaljivo na podlagi osebne okoliščine. Jaz vem, da kolega Janša ni pogosto na teh sejah, ampak v Državnem zboru, in tukaj gledam tudi opozicijo, ker imamo veliko nadstrankarskih teles, tiste ljudi, ki so prišli v Državni zbor, pa niso ustrezno zastopani, to so trenutno recimo ženske in mladi, mi se združujemo in poskušamo ustvarjati vključujoče vzdušje, zato imamo Klub parlamentark, zato imamo Klub mladih poslancev, in takšna

je pa res, da vljudno naprošam, da se držimo teme interpelacije in da se izogibamo kakršnimkoli žalitvam ali pa tistemu, za kar vemo, da bodo drugi razumeli kot žalitev. Naprošam, da se tega držimo. postopkovnih predlogov je pa pač res, če strogo gledamo Poslovnik, težko rečem, da je bil katerikoli, morda je bila poslanka Lucija Tacer nekje blizu, poslanec Zrim seveda ni bil čisto blizu, tako da res, saj vsi to počnemo, kot rečeno, priznam da tudi sama kdaj to naredim, ampak resnično, poskušajmo se držati Poslovnika. Predlagatelja tudi naprošam, da se čim bolj osredotoča na vsebino te interpelacije in ne razlaga nekih zgodovinskih ozadij, ki jih vidi seveda skozi svoje oči, nekdo drug jih pa vidi drugače. Sedaj pa ima besedo seveda predlagatelj, mislim, da ni drugih postopkovnih. Svoboda):** Hvala lepa. Tudi jaz bi dala en postopkovni predlog predlagatelju interpelacije, najprej bi pa ga pohvalila, za razliko od vas, za to mini predavanje iz zgodovine osamosvojitve, kakor jo vidi on. Prav ta del, ki nam ga je zdajle predaval, bi v bistvu sodil v en tak muzej novejše in sodobne zgodovine, se pravi, njegova predstavitev zgodovinskih dejstev na eni strani, na drugi strani

Moj postopkovni predlog predlagatelju interpelacije pa je, da zaključek tega svojega časa, ki mu je preostal, mislim, da ima še dobrih 25 ali 30 minut, izkoristi za to, da nam po 20 letih vendarle pojasni, kako je bilo s trgovino z orožjem v 90. letih, ki je del osamosvojitvenega procesa in ki bi bila zaključek tega osamosvojitvenega procesa in tega nikoli doslej ni pojasnil. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** To seveda ni bil postopkovni predlog, verjamem pa, da je predlagatelj slišal vaše sporočilo. Tudi vi bi še postopkovni predlog. Izvolite. Hvala. Jaz imam postopkovni predlog. Ker je poslanec Janša govoril o vprašanju, ki ni na dnevnem redu, zagotovo niso na dnevnem redu vaše žalitve mene osebno, ki sem sodelovala na protestih, kako nas je, torej protestnike, civilna družba postrojila, da smo tam mahali z zastavicami. Nikdar nisem bila v politiki in nihče me tudi dandanes, tudi naš predsednik ne, ne, ne postavlja namerno. To je vaš način delovanja, vaši vojaki morajo stati mirno. Prosim, da mu izrečete opomin, ker je govoril o vprašanju, ki ni na dnevnem redu. Hvala. Še enkrat, spoštovane poslanke in poslanci. Tisti, ki ste že razpravljali oziroma razpravljate, imate možnost replike, ker to, kar slišim tule, so v glavnem bolj ali manj replike. Kar Kar se pa tiče osredotočanja na vsebino, pa seveda naprošam vse, predvsem pa predlagatelja, da se striktno drži tega, kar je bilo seveda najavljeno kot vsebina današnje interpelacije, zato, da se bomo potem tega vsi držali, ker če ne, bomo vsi zahajali ne vem kam vse in potem to nima več nobenega smisla, verjetno no, domnevam. Tako da bi bil to moj konstruktivni predlog k diskusiji. Sedaj pa še poslanka Jelka Godec. Izvolite. Moj proceduralni predlog je [namenjen] vam, predsedujoča, ker drugemu ne morem dati proceduralnega, tako da kolegico Šetinc Pašek opozarjam na to, da ne more dati predlagatelju proceduralnega, in naj si vsi ti poslanci, ki so zdajle govorili proceduralno, preberejo 75. člen, ki govori, da sme govornik govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in govornik je govoril o vprašanju, ki je na dnevnem redu. Očitno nekateri potrebujejo lekcijo zgodovine, da bodo vedeli, v čem je problem ukinitve muzeja osamosvojitve Slovenije in je dobrodošel predvsem za tiste, ki so mlajši, tudi za mene, ki sem bila v času osamosvojitve tam nekje v 1. letniku fakultete. Če pa se nekateri poslanci prepoznajo v besedah predlagatelja, pa je to njihov problem. Jaz mislim, da predlagatelj, oziroma kolikor sem poslušala, ni imenoval nikogar, če se pa nekdo v tem prepozna in se prepozna tudi v vprašanju, ki je na dnevnem redu, je pa njegov problem. Torej, proceduralna, ki so bila zdaj, so nesmiselna, za 75. člen jih pa opozorite, da gre za temo, ki se tiče interpelacije. Spoštovane poslanke in poslanci! Vsem skupaj vam moram izreči pravzaprav pohvalo, ker ste izjemno iznajdljivi pri vaših postopkovnih predlogih, ki pa to v resnici seveda niso, niti eden ni zares, ampak pustimo zdaj ob strani to malenkost. Mislim, da ste svoje povedali, tako da tudi predlagatelja sedaj prosim, ker se je prijavil k besedi. Izvolite. Šlo je za vsebinske intervencije, ni šlo za postopkovne. Če bi šlo za postopkovne, potem ne bi bilo treba odgovarjati, to je vaša naloga. Kar se tiče 20. stoletja, spoštovani gospod poslanec, Slovenija se je osamosvojila v 20. stoletju, vi ste ukinili muzej, ki bi pač predstavil slovensko osamosvojitev iz 20. stoletja. Zanimivo, da imate pripombe samo, ko gre za dogodke, vezane na slovensko osamosvojitev iz 20. stoletja, ki pač govorijo o pozitivnih časih za Slovenijo. Tudi Čebine so se zgodile v 20. stoletju, pa niste nič protestirali,

Ali pa izjava na podlagi nekih osebnih okoliščin. Drugače reagiraš, če si bil zraven, če stvari poznaš, kot če si se rodil kasneje in si hodil v šole v nekem času, kjer je o slovenski osamosvojitvi v zgodovinskih učbenikih, ne, manj, kot o številnih drugih zgodovinskih dogodkih, ki so bili za Slovenijo manj, manj manj pomembni. Jaz mislim, da je bilo to, kar je bilo rečeno, vseeno kar poučno, tudi za tiste mlajše, ki tega časa niste doživeli, in se vam zahvaljujem, da ste z zanimanjem prisluhnili.

Tako da vas jaz resno naprošam, da se striktno držimo današnje teme interpelacije in da ne zahajamo dlje od tega, kajti vsak od nas ima lahko svojo interpretacijo zgodovine in tako ne bomo prišli nikamor. nikamor. Interpelacija ima precej vsebinskih točk, mislim, da jih ima dovolj, da se o njih tudi vsebinsko pogovarjamo in da se pogovarjamo predvsem o sedanjem času, ki se nas tiče. Sedaj pa nadaljujemo z razpravo poslank in poslancev in k besedi vabim poslanko Suzano Lep Šimenko. Izvolite. **SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS):** Najlepša hvala, predsedujoča, za dano besedo. Mene veseli, da imamo danes na dnevnem redu interpelacijo Vlade, kar je po dobrih desetih mesecih prav, da malo pogledamo, kaj je bilo narejeno in v katero smer dejansko ta vlada pelje našo državo. Eden izmed mojih predhodnikov, gospod Soniboj Knežak, je dejal, da ta vlada nima tega luksuza, da bi razmetavala helikopterski denar. Naj ga spomnim, pri rebalansu, spremembi proračuna za leto 2023 ste kar za 25 % dvignili odhodke odhodke v proračunu, na 16,7 milijard evrov. Veste, naša vlada v letih 2020 in 2021 ni imela tega luksuza, da bi si lahko kaj takega sploh dovolila. In še ena pomembna razlika je, mi smo takrat investirali, ogromno denarja smo vlagali v investicije, v ceste, kjer vi zdaj zmanjšujete sredstva, v šole, v zdravstvo, pomagali smo gospodarstvu takrat, ko podjetja zaradi covida niso mogla normalno delovati, pomagali smo turizmu na način, da so vsi državljani dobili turistične bone in so seveda takrat s tem ohranili naše turistične destinacije, pa še sami spoznali skrite kotičke naše lepe domovine, in pomagali smo državljanom, da so lažje prišli čez tista težka obdobja, pa za nekatere niso bila tako težka, kot so danes, ko se resnično soočajo z izjemno visokimi, iz dneva v dan višjimi cenami, čeprav ta vlada očitno kupuje nekje drugje kot večina državljanov, očitno ima več kot malo drugačne cene. Nikakor ni šlo za nobeno razmetavanje denarja, denar je šel k ljudem in v investicije, ki so bile potrebne. Zaradi tega smo seveda tudi beležili visoko stopnjo zaposlenosti in še danes imamo zelo veliko zaposlenost in imamo izredno, rekordno nizko brezposelnost in to so še vse posledice delovanja prejšnje vlade, zato ker smo iz težkega obdobja izšli rekordno dobro in to so nam priznale vse evropske institucije. Kaj bo pa v prihodnje, kakšna bo brezposelnost v prihodnje, pa se bomo lahko pogovarjali morda že čez par mesecev. Vemo, da se marsikje že dogaja, da številna podjetja tudi zaradi ukrepov te vlade odpuščajo svoje zaposlene. Kolega Mesec je dejal: »Ko nekaj rečeš, se moraš zavedati odgovornosti.« Jaz mislim, da se v prvi vrsti tega ni zavedal predsednik Vlade danes tukaj za govornico, ko je imel svojo uvodno obrazložitev, namreč v tisti predstavitvi je bila ena kopica zavajanj, prilagajanj statističnih podatkov, skoraj na vsakem slajdu bi jih lahko našli. mene osebno najbolj zmotilo, in pa seveda tudi številne državljane glede na odzive po socialnih omrežjih, je pa ta košarica z živili in kako so šle cene za 24,1 % dol. Zakaj? Zato, ker vsaka gospodinja, ki hodi v trgovino dnevno, tedensko ali kako pač ima navado, vidi, da se cene dnevno, tedensko spreminjajo, in to ne navzdol, temveč navzgor. In ko pogledaš podatke Statističnega urada

%. To so vse osnovna živila, ki jih ljudje kupujejo, tako da je bilo to s košarico resnično zavajanje in pa seveda norčevanje iz vsehdržavljank in državljanov Republike Slovenije. inflacija, ja, tudi tukaj je šlo za zavajanje. V evroobmočju je bila inflacija v mesecu marcu 6,9 %, v Sloveniji 10,4 %, v Avstriji 9,2 %, v Italiji 8,1 %. To so naše sosede. Madžarska nima evra in je zato ne moremo verodostojno primerjati. sedaj bomo pa malo pogledali, kaj se je dogajalo na področju financ. Nič kaj veliko in nič kaj koristnega za državljane, tako lahko rečem z eno besedo. Narejeno je bilo seveda to, kar je bilo tudi obljubljeno, da je treba razveljaviti naš zakon o dohodnini, zdaj v nadaljevanju se to že imenuje neka mini davčna reforma. Kaj ste takrat naredili? Znižali ste splošno olajšavo iz 7 500 evrov na 5 tisoč evrov in s tem ste seveda vsem znižali neto plače. Za primerjavo, recimo v sosednji Avstriji je takšna splošna olajšava v višini 11 tisoč evrov. Seveda se zato tudi vsi tisti, ki delajo v Avstriji in stanujejo v Sloveniji ter se dnevno vozijo na delo v Avstrijo, jezijo, ko morajo doplačevati dohodnino, ker jo doplačujejo, seveda, ker imamo mi bistveno preveč obdavčene plače in to je, me veseli, ugotovila tudi ta vlada.

Popolnoma nelogično. Seveda ste s tistim zakonom dvignili tudi davek na dohodek iz oddajanja premoženja v najem iz 10 na 25 % in posledično ste seveda tudi dvignili najemnine vsem, ki seveda plačujejo najemnine. Zakaj? To smo takrat spraševali, zakaj je to potrebno, zakaj je potrebna sprememba Zakona o dohodnini. Zato, ker vas je skrbel proračun Republike Slovenije.

Seveda, ko ste dodatno obremenili plače, zelo hitro za tem, 20. februarja, je pa predsednik Vlade Robert Golob napovedal, da bo davčna reforma glavna tema na naslednjem koalicijskem vrhu in takrat je rekel, znižali bomo obremenitev na plače. Jaz se opravičujem, ampak resnično je težko razumeti te stvari. Potem pride tisti slavni koalicijski vrh 14. marca, ko je finančni minister ugotovil, ključna ugotovitev je, ponavljam njegove besede, »da potrebe družbe na eni strani, davčni sistem na drugi strani ne gresta več skupaj oziroma sta vedno bolj narazen, zato želimo z davčnim sistemom nasloviti tudi te naraščajoče potrebe družbe. Na ministrstvu zagotavljamo, da gremo v sistem tako imenovane neto obdavčitve dohodka, torej v sistem odbitkov namesto zdaj veljavnega sistema olajšav.« Takrat je bilo rečeno, da bo v davčno osnovo šlo vse, tudi potni stroški, regres, povračila za malico, nagrada za poslovno uspešnost, vsa ta nadomestila. Rečeno je bilo tudi, da bo uveden nek nulti davčni razred, s katerim naj bi se to nekako nekako pokrilo in da bodo s tem pridobili prav vsi. Pa bi bilo res tako? Zagotovo ne. Zagotovo ne [bi pridobili] tisti, ki se danes vozijo na delo v bolj oddaljene konce, recimo v Ljubljano, kamor se jih dnevno vozi okoli sto z vseh koncev Slovenije. Tisti zagotovo ne. S tem bi seveda šli ponovno v neko prikrito centralizacijo države, za katero ugotavljam, da je vam kot vladi nekako precej blizu, ker pač peljete ukrepe vedno bolj v tej smeri. Vse to seveda ni bilo v skladu s tisto napovedjo 20. februarja, da boste razbremenili plače, s tem bi jih absolutno dodatno obremenili. Seveda, sledil je upravičen odziv tako s strani gospodarstva kot s strani državljanov, zgražanje nad tem, da boste pa zdaj obdavčili še potne stroške in podobno. Takrat je potem predsednik Vlade, gospod Robert Golob, nastopal v oddaji Preverjeno. Tam je napovedal, da se bo pripravila reforma, ki bo zmanjšala obremenitev plač, spet nasprotno, da bo stimulativna za mlade, visoko izobražene, da ne bodo odhajali drugam in da bo spodbujala gospodarski razvoj. Šele ko bo to narejeno, pa naj bi se posvetili premoženju. Takrat je posebej poudaril,

da se davek plačuje občinam prek nadomestila. Ampak če gremo malo nazaj, takrat, ko ste podpisovali koalicijsko pogodbo, pa ste govorili ravno o tem, da je treba uvesti nepremičninski davek, da je treba nadomestiti ta nadomestila za stavbna zemljišča, da je treba obdavčiti premoženje in podobno. Takrat je v tej oddaji Preverjeno predsednik Vlade tudi dejal, da morda pa davčne reforme celo ne bo. To je bila zame najboljša novica tistega dneva.

Na eni izmed sej KNJF, Komisije za nadzor javnih financ, je koalicija rekla, da predloga davčne reforme sploh še ni, da predlog ni izoblikovan, Vlada pa je rekla, da bo davčno reformo predlagala šele po široki javni razpravi. Ampak jaz ne vem, na kateri in o čem bi naj v sami javni razpravi govorili, če nimaš nekaj v rokah, nekega konkretno pripravljenega zakona. zakona. V ponedeljek smo imeli tukaj ustna poslanska vprašanja in s strani poslanca Nove Slovenije je bila naslovljena tudi ta tematika. Takrat je predsednik Vlade ponovno dejal: »Davčne reforme, kot je bila predstavljena v preteklosti ne bo.« In dejal je tudi: »Davčna reforma ni bila nikoli mišljena za to, da bomo z njo polnili proračun.« to me pa od vsega še najbolj veseli in jaz res upam, da ste to slišali vsi poslanci, vsi koalicijski partnerji, davčna reforma ni za to, da se polni proračun.

Minimalna plača se je dvignila v bistvu zgolj v višini inflacije, ker pač imamo tako visoko inflacijo, in pa z vrnitvijo obdavčitev najvišjih plač. To pomeni s to razveljavitvijo našega dohodninskega zakona, z znižanjem splošne olajšave in seveda tudi z dvigom tistega najvišjega razreda.

razbremenitev plač, jo bomo v naši poslanski skupini absolutno tudi podprli. Ne bomo pa podpirali nobenih novih obdavčitev, tega pa zagotovo ne, ker že danes tisti, ki delajo več, plačajo bistveno več davka, tako dohodnine kot tudi ostalega davka. Že danes imamo davek na premoženje. Vsi, ki imajo nepremičnine, v katerih ne bivajo, plačujejo ta davek. Vsi, ki imajo stanovanje oziroma hiše, večje od 160 kvadratov stanovanjske površine, plačujejo ta davek. Tako da jaz tudi osebno mislim, da imamo davkov v Sloveniji resnično že dovolj. Se pa strinjam, plače pa je treba dodatno razbremeniti. To slabo leto jaz ocenjujem kot leto izgubljenih priložnosti za vse tiste, ki delajo in so pridni, zaradi tega, ker ste jim znižali plače, za upokojence, ki jih ne poslušate in se morajo za svoje pravice boriti tudi tukaj pred parlamentom, za kmete, za katere očitno tudi nimate posluha in bodo očitno tudi nadaljevali s svojimi protesti. Predvsem se mi pa zdi, da je to leto izgubljenih priložnosti za celotno slovensko podeželje, zato ker gredo vsi ukrepi, ki jih peljete, v smeri večje centralizacije. Komunikacija, ki ste jo nam, pretekli vladi očitali, da je slaba, je v tej vladi katastrofalno slaba. Sami navržete neke ukrepe, od od tega odstopite, en minister reče eno, drugi reče drugo. Jaz mislim, da se vi med sabo sploh ne pogovarjate, se ne poslušate in resnično je ta orkester zelo, zelo razglašen. Želim si, da bi morda tudi ta interpelacija pripomogla k temu, da ga malo uglasite in da se dejansko zavedate, da bi nam vsem skupaj moralo biti v interesu, da Slovenijo peljemo po poti razvoja in zato tudi sprejemamo takšne ukrepe, ki bodo

Hvala lepa za besedo. Najprej moram povedati, da sem z zanimanjem poslušal več kot uro dolg govor predsednika največje opozicijske stranke in moram priznati, da sem bil v začetku 90., konec 80. let udeleženec vseh demonstracij, tudi s transparenti, pred Metelkovo, na Kongresnem trgu, na Trgu republike in še kje drugje. Glasoval sem za plebiscit in bil član marsikaterega odbora. V tem enournem traktatu nisem enkrat slišal ne svojega imena ne imena tisoče tistih, ki so z mano skupaj sodelovali pri tej zadevi. Prosim, pustite nas, da smo tudi mi Zdaj se bom pa vrnil na zadevo, ki sem jo pripravil v zvezi z demografskim skladom, ki je eden izmed dveh temeljnih punktov interpelacije. Res je dejstvo, da nam v zadnjih desetletjih upada rodnost in narašča število prebivalcev, starejših od 65 let. Trenutno smo na približno 19,8 % vse populacije, medtem ko je pa povprečje EU celo 20,3 %, kar pomeni, da smo pod povprečjem EU, imamo celo nekoliko bolj ugodne razmere. Podrobnejša analiza pokaže tudi, da je imelo lani cirka 9 držav večji delež starejših prebivalcev kot pa naša država. Seveda drži tudi to, da je območje EU območje z najstarejšim prebivalstvom na svetu, če pač odštejemo nekatere vzhodnoazijske države, kot je recimo Japonska in podobno. Vlada Janeza Janše se je te problematike lotila tako, da je ustanovila Urad Republike Slovenije za demografijo, z odlokom oktobra 2020, preselila ga je v Maribor, kjer je začel delovati šele aprila 2022, malo pred volitvami. Za vršilca dolžnosti direktorja so imenovali Danila Lončariča, občinskega svetnika iz Makol, iz vrst SDS. V uradu je ob ustanovitvi poleg omenjenega direktorja zaposlenih še, pod navednicami, 5 strokovnjakov za demografijo, nekdanja poslanka SLS, članica ministrskih kabinetov, vodja koalicije Za otroke gre, gospod Aleš Primc, sin Mira Petka, dolgoletnega politika, svetovalca in urednika medijev pri SDS, bivši oplotniški občinski svetnik, kandidat na listi Združena desnica, ki sta jo vodila Aleš Primc in Franc Kangler. Vidi se, da gre za zelo strokovne in preizkušene kadre, v resnici pa gre za kadre, ki so zelo blizu stranke SDS. Urad za demografijo je še junija 2022 napovedoval 50 ukrepov, namenjenih spodbujanju veselja do življenja in dviga rojstev, in ocenjeval, da bo demografska zima preteklost. Velik del javnosti je takšne napovedi pospremil z veliko mero zadržanosti, večkrat tudi s humorjem. Naj samo spomnimo, da je ravno Janševa vlada z Zujfom izjemno močno okrnila družinsko politiko, starševske prejemke, otroške dodatke, česar še danes nismo popolnoma odpravili. Na 8. redni seji se je vlada Roberta Goloba odločila za ukinitev urada, ker je njegovo delovno področje prikrito z delovnim področjem ministrstva za delo. Pa da ne bomo nadaljevali razprave o potrebnosti urada, kot so si ga zamislili v prejšnji vladi, je bil po mojem mnenju povsem zgrešen in sam sebi namen, celo nekateri takratni koalicijski partnerji se niso strinjali z vsebino in delom tega urada, in bom prešel na razpravo o tem, kaj je dejansko potrebno, da dvignemo rodnost in da ohranimo trg delovne sile, pa tudi, kar je zelo pomembno, vzdržnost pokojninskegasistema. Tukaj govorimo predvsem o progresivni socialni politiki, odpravljanju revščine, zagotavljanju dostopnosti stanovanj, varnih zaposlitev in dostojnih pokojnin. Družinska politika je le eden izmed dejavnikov, ki lahko vplivajo na odločanje za otroka, saj so pomembni tudi strukturni dejavniki, ki bodo naslovili problematike, kot so pozno osamosvajanje mladih, njihov pozen vstop na trg dela, težave pri reševanju prvega stanovanjskega vprašanja in podobno. Za povečanje rodnosti bo treba nasloviti prave težave, ki vodijo v manjšo rodnost, kot so odhod mladih v tujino, dostopnost stanovanj, varne zaposlitve in socialna država. To problematiko vlada Roberta Goloba redno naslavlja. Socialna situacija je eden zelo pomembnih dejavnikov. Naštel bom samo nekatera dejstva, ki se jih je lotila ta vlada. Dan je bil enkraten energetski dodatek, prejemniki otroškega dodatka so prejeli draginjski dodatek za otroke, novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi se je zagotovilo 16 milijonov za kritje plač in 13 milijonov letno za kadrovsko širitev v socialnovarstvenih zavodih, kar je preprečilo dvig stroškov cen oskrbnin, nakar se je te cene omejilo na 4,5 %. Bila je izredna uskladitev pokojnin, redna uskladitev pokojnin že dva meseca prej, v novembru in decembru 2022, v višini 4,5 4,5 %, največja uskladitev v zadnjih 15 letih – 5,2 % februarja letošnjega leta in še mnoge, mnoge druge rešitve, ki so tukaj pomagale reševati problematiko. Spomnimo naj tudi, da je število registriranih brezposelnih v Sloveniji drugi mesec zapored padlo in doseglo najnižjo raven doslej. je brez dela 50 tisoč 327 ljudi, kar je 5,8 % manj kot februarja in 16,9 % manj kot marca lani. Stopnja brezposelnosti je tako dvakrat nižja kot v EU. Spoštovani! Demografskih vprašanj ne moremo reševati z vzpostavitvijo nekega urada, ki bo skrbel za veselje do življenja in nagovarjal mlade, naj si ustvarijo družino zaradi domnevno boljše demografske slike v naši državi in s spodbujanjem domovinskih čustev. Potrebni so seveda številni drugi pomembni ukrepi, ki sem jih že naštel, nekateri so že v izvajanju. Mi je pa ob ustanovitvi Urada za demografijo prišla na misel določena institucija iz enega zelo znanega stripa, in sicer

Najlepša hvala za besedo. Hvala tudi kolegu poslancu za učno uro, dobesedno uro zgodovine. Resnično upam, da si ga bodo ljudje zapomnili po vsem, kar je storil za naš narod oziroma kar je prizadejal našemu narodu v 30 letih samostojnosti. Se pa bom tudi sama raje kot na samostojnost navezala na demografijo. Ko govorimo o ustrezni demografski politiki, govorimo o potrebi po zagotavljanju varnega, spodbudnega okolja za mlade, predvsem pa tudi o skrbi za starejše. V Sloveniji je leta 2020 s covidom umrlo približno 2 tisoč 900 ljudi. Od teh, ki so nas predčasno zapustili, brez možnosti, da bi se poslovili od svojcev, je bilo skoraj dve tretjini babic in dedkov, ki so umrli v domovih za starejše. Naj za primerjavo omenim, da je bil v Italiji delež umrlih zaradi covida, ki so preminuli v domovih za starejše, enkrat nižji kot pri nas. Maja 2020 je bivša vlada na Twitterju brezčutno začrtala svojo demografsko politiko in odnos do starejših. Citiram: »Moramo se soočiti z dejstvom, da med starostniki, zlasti med oskrbovanci DSO, živi veliko ljudi, ki se jim življenje počasi izteka. Pri njih premeščanje v bolnišnico samo zato, ker so okuženi z novim koronavirusom, ni smiselno.« Konec citata. S tem preprostim tvitom brez kakršnihkoli strokovnih podlag nas je Janševa vlada seznanila z edinim kriterijem, zakaj nekaterebabice in dedki niso bili upravičeni do zdravljenja v bolnišnici. Zakaj? Ker so prebivali v domu za starejše. Kaj smo državljani pravzaprav izgubili z ukinitvijo Urada za demografijo? Izgubili smo sedem zaposlenih iz kadrovskega bazena desnice, ki zanikajo ustavno pravico do splava in menijo, da je homoseksualnost duševna motnja. Izgubili smo priložnost, da bi nam Aleš Primc predstavil analizo, kako na rodnost vplivajo razlogi, kot so poročenost, vera, neizobraženost žensk. In žal nikoli ne bomo izvedeli, koliko otrok bi se spočelo zaradi športnih dogodkov, taborov, plesa, planinarjenja, ki jih je nameraval organizirati urad. V vladi Roberta Goloba tudi brez Urada za demografijo skrbimo za starejše. V tem letu smo zagotovili 17 milijonov več sredstev za dolgotrajno oskrbo, 4 milijone več za pomoč na domu, ki gre občinam, in 13 milijonov več, da smo zamejili dvig oskrbnin v domovih. Za leto 2024 smo v rebalansu zagotovili 40 milijonov več sredstev za dolgotrajno oskrbo, tako za širjenje mreže dnevnih centrov kot za povečanje kapacitet v DSO-jih in za pomoč na domu. 45 milijonov sredstev smo lani namenili za upokojenski draginjski dodatek, še 18 milijonov pa za energetski dodatek za socialno najšibkejše. V tej vladi skrbimo tudi za mlade. Za novo stanovanjsko politiko smo letos namenili 25 milijonov evrov, prej pa je Stanovanjski sklad Republike Slovenije letno prejel le 2 milijona evrov. Iz Načrta za okrevanje in odpornost smo zagotovili dodatnih 60 milijonov evrov, s katerimi bomo realizirali stanovanjske projekte v vseh regijah po Sloveniji. Lani smo za 35 milijonov evrov zvišali sredstva za otroške dodatke, porodniške in druge družinske prejemke. Pri dohodnini smo uvedli davčno olajšavo za mlade do 29. leta starosti. Tisti z minimalno plačo bodo letno prejeli dobrih 200 evrov več, tisti s povprečno plačo pa skoraj 350 evrov več. Omejili smo rast cen energije za vrtce in šole, zamrznili smo cene malic in oskrbnin v dijaških in študentskih domovih, povečali smo število dni starševskega dopusta in očetom priskrbeli 60 dni neprenosljivega dopusta. Naš premier je v Lendavo pripeljal podjetje prihodnosti, ki bo razvijalo biološka zdravila in ustvarjalo zelena, dobro plačana delovna mesta. Vidimo svoj potencial v medicini ali v proizvodnji avtodomov? V zeleni prihodnosti bodo rezultati naložb te in prejšnje vlade jasni. Hvala lepa. Prosim za mir v dvorani. Besedo ima poslanka Andreja Rajbenšu. Izvolite.

s tem, da bom povedala malo bolj korektno in pa seveda bom povedala tudi mogoče malo drugače, kot Mariborčanka, ne samo kot političarka. Torej, aprila 2022 smo bili Mariborčani zelo veseli, ko je v našem mestu končno začel delovati Urad za demografijo, ki je bil ustanovljen sicer že leta 2020 in cirka eno leto je nekje obstajal bolj na papirju. Nekje jeseni 2021 je bil najprej v Ljubljani in nato je prišel aprila 2022 v Maribor, seveda, ker so se približevale volitve in je bil zadnji čas, da se ga počasi spravi v življenje in si tako zopet začnejo nabirati politične točke za prihajajoče volitve. Žal jim tudi to ni pomagalo. Ampak da nadaljujem to mariborsko zgodbo. Končno, veseli smo bili, da je zaživela decentralizacija, končno se premika, končno neko veselje za Maribor in tudi nek uspeh za državo in bili smo ponosni, saj Maribor kot drugo največje mesto poseduje mnogo potencialov, ki dolgo niso bili prepoznani, hote ali nehote. In tako je leta 2022, kot sem rekla, moje mesto končno po 22 letih dobilo v procesu decentralizacije Urad za demografijo. Kdo tega ne bi bil vesel? Kdo ne bi bil vesel, ko je prebral v medijih, kakšni so nameni in cilji urada? Citiram: pripravi je 50 ukrepov za dvig rodnosti, pa projekt Demografsko oko, v okviru katerega ves čas poteka komunikacija z lokalnimi skupnostmi in državnimi organi. Naša naloga je, da se materinstvo, očetovstvo in pripravljenost podarjati življenje ter skrb za prenos vrednot starejših na mlajše in s tem medgeneracijska povezanost, pa tudi skrb pa tudi skrb za spoštovanje slovenskega načina življenja tistim, ki prihajajo v Slovenijo, ohrani na določeni ravni. V družbi nasploh bi si želeli, da težimo k temu, da ohranjamo kakovost življenja in blaginjo ljudi ter jo skušamo dvigniti na višjo raven.« Kot vidite, Kot vidite, je bilo povedanih zelo veliko lepih besed, zelo veliko obljub zaposlenih na Uradu za demografijo, ki ga je ustanovila takratna, torej Janševa vlada, veliko besed in, kot je sedaj že dejstvo, predvsem praznih besed, kar nam pove, da je šlo le še za eno izmed rokohitrskih in predvsem nestrokovnih kadrovskih potez prejšnje vlade, kjer je bila bolj kot ne praksa, da je za zaposlitev najbolj pomembna politična pripadnost. Danes vas tukaj sprašujem, kje so rezultati ali vsaj nastavki nekih rezultatov, povezav s civilnodružbenimi organizacijami, s katerimi naj bi pripravili različne projekte medgeneracijskega sodelovanja? Kje so rezultati vzpostavljenih kontaktov s tujino? Kje so rezultati ohranjanja kakovosti življenja, blaginje? Kje so rezultati projekta Demografsko oko? Torej, s katerimi aktivnostmi v času Janševe vlade pa se lahko pohvali Urad za demografijo v teh 10, 11 mesecih? Ali je bila to samo zaposlitev zvestih kadrov? So to zloženke, ki so jih naredili, so to ažurirani in povzeti podatki iz Statističnega urada Slovenije in objave le-teh na socialnih omrežjih? Mogoče sem celo kakšno malenkost pozabila. Ampak ja, lista aktivnosti ni ravno dolga in teh skoraj nič aktivnosti smo drago plačali vsi davkoplačevalci, zato lahko rečem, žalost za Maribor, sramota za prejšnjo vlado. Zato je naša vlada, vlada dr. Roberta Goloba, ta urad v Mariboru, ki je bil sam sebi namen in je dal službo ljudem brez strokovnega znanja, ki so bili blizu SDS oziroma takratni koaliciji, ukinila oziroma ga je prenesla. Prenesla je pristojnosti zaradi prikrivanja delovnega področja na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In prav je tako. Zato smo bili, sedaj ni kolega Kaloha tukaj, mariborski poslanci tiho, kot se je izrazil, saj smo se s pametno potezo Vlade strinjali oziroma jo podpirali. Kot sem uvodoma povedala, se moj Maribor mnogokrat podcenjuje. Dejstvo pa je, da imamo tudi mi mnogo uspešnih zgodb, ki jih ustvarjamo v »totem« mestu že dolgo. Da jih naštejem samo nekaj iz bližnje preteklosti. Torej, imamo superračunalnik Slovenije, ki je hkrati tudi eden največjih na svetu, imamo Digitalno inovacijsko stičišče, odlične fakultete, na voljo pa je tudi mnogo kvalitetnih izobraženih kadrov na različnih področjih. Torej, imamo vse, kar je potrebno za razvoj prihodnosti našega mesta, pa tudi Slovenije. To pa je dr. Golob oziroma naša vlada prepoznala, zato je v Mariboru svoja vrata odprlo tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki bo med drugim v mestu zaposlovalo zaenkrat, za začetek, 26 ljudi. Kot je ministrica Emilija Stojmenova Duh povedala ob otvoritvi prostorov v Mariboru, citiram: »Ministrstvo za digitalno preobrazbo je tukaj zato, da tako priložnost za razvoj udejanjimo v polnosti. Nenazadnje močan Maribor pomeni tudi močno Slovenijo.« Ja, danes se kot Mariborčanka dobro počutim in sem ponosna, da je moje mesto ponovno v nekem vzponu, tudi zaradi potez te vlade, in to je razlika med prejšnjo in našo vlado. S smiselnim umeščanjem ministrstev, njihovih oddelkov ali drugih državnih organov je naša vlada ustvarila primer dobre, pozitivne in razvojno naravnane decentralizacije. Verjamem, da to ni zadnja poteza naše vlade, ko gre za opolnomočenje razvojnih projektov na mnogih področjih, tudi izven Ljubljane. Zdaj pa še za konec. Naši vladi se z današnjo interpelacijo nastavlja ogledalo, kot se reče, in prav je tako, vendar pa ogledalo potrebuje tudi opozicija, ki nam ga danes nastavlja. Ta opozicija se bo samo z refleksijo, saj samorefleksije ta opozicija nekako ni sposobna spregledati, naučila ravnati in obnašati bolj državotvorno in da bo na podlagi tega vnašala manj razdorov v slovensko družbo. To si Slovenija in Slovenci končno Hvala lepa.